Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam 16. izredno sejo Državnega zbora, ki sem jo sklicala na podlagi prvega odstavka 58. člena in drugega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora. Obveščam vas, da je umrla gospa Marija Ana Tisovic, poslanka Državnega zbora v mandatnem obdobju 2000−2004. V minulih dneh pa nas je zapustila tudi ena najopaznejših javnih osebnosti, britanska kraljica Elizabeta II. Prosim vas, da spomin na preminuli počastimo z minuto molka.

molka/ Obveščena sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci:

Prehajamo na **določitev dnevnega reda** 16. izredne seje Državnega zbora. Predlog ste prejeli v sredo, 7. septembra 2022, s sklicem seje. O predlogu dnevnega red bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika. Predlogov za širitev dnevnega reda nisem prejela, zato zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem. Prehajamo na odločanje, zato vas prosim, da preverite delovanje svojih glasovalnih naprav. Glasujemo.

Hvala lepa, predsednica. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Pred vami je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o oskrbi s plini. Temeljni Temeljni cilj tega zakona je ureditev stanja na trgu s plini, do katerega je prišlo zaradi vsem znanih zaostrenih energetskih razmer po celi Evropi in širše. Že lansko jesen smo se na področju oskrbe z električno energijo srečevali z odpovedmi pogodb o dobavi oziroma prenehanju izvajanja dejavnosti določenih dobaviteljev in le ustrezen zakonodajni okvir je pripomogel, da odjemalci niso ostali brez dobavitelja. Po tem vzoru, torej po vzoru dobave električne energije se sedaj tudi na področju dobave zemeljskega plina uvaja institut nadomestne oskrbe in institut osnovne oskrbe. Na podlagi tega bodo odjemalci lahko zahtevali oziroma oskrbovani s svojim energentom. S predlogom zakona se tako na novo ureja nadomestna oskrba s plini, ki je namenjena nadomestitvi dobavitelja za primer, ko odjemalec nenadoma ostane brez dobavitelja, na primer zaradi stečaja, prenehanja delovanja, izpada iz bilančne sheme in tako dalje. Ti odjemalci bodo avtomatsko prišli k dobavitelju, ki bo zadolžen za nadomestne oskrbe. Te dobavitelje bo na podlagi kriterijev določila Agencija za energijo in seznam objavila na svoji spletni strani. Institut osnovne oskrbe nalaga vsem dobaviteljem obveznost, da odjemalcem zagotavljajo osnovno oskrbo oziroma da odjemalca ne smejo zavrniti. Ocenjujemo, da je ta sprememba nujna in da je na ta način ustrezno urejeno varstvo in pravice odjemalcev. Predlog zakona prinaša tudi naslednje spremembe. Določa prenos pristojnega organa za zagotavljanje zanesljive oskrbe s plinom z Agencije za energijo na ministrstvo, pristojno za energijo. Agencija bo še dalje opravljala določene ključne podporne procese oziroma določene naloge, ki jih bo na njo preneslo ministrstvo oziroma vlada. Enako ureditev poznajo skoraj vse države članice Evropske unije. Zakon prinaša vzpostavitev enotnega informacijskega sistema, ki bo zagotavljal ključne informacije, na primer o odjemalcih, o količinah. o količinah. Vse te informacije pa so nujno potrebne za sprejemanje odločitev na primer o potrebnem zmanjšanju odjema, o varčevanju, o racionalni rabi, o preklopu na druge energente. Tretjič, predlagana je tudi sprememba pri določitvi nadomestila za dele cene za krizni plin, do katerega so upravičeni odjemalci, ki jih moramo odklopiti zaradi zagotavljanja nemotene oskrbe zaščitenih odjemalcev. To nadomestilo ne bo več nadomestilo za nastalo škodo, temveč bo predstavljalo povrnitev stroškov, ki odjemalcem nastanejo zaradi prehoda na drug energent. Četrtič, poleg omenjenega se spreminja pojem gospodinjski odjemalec, po novem bo to odjemalec, ki kupuje plin za lastno rabo v gospodinjstvu, kar vključuje rabo za opravljanje trgovskih ali poklicnih dejavnosti in katerega predvidena povprečna letna poraba ne presega 100 Petič, dodajata se dva nova pojma, in sicer odjemalec osnovne oskrbe, ki pomeni gospodinjskega odjemalca, malega poslovnega odjemalca in skupnega gospodinjskega odjemalca, ki je priključen na distribucijski sistem zemeljskega plina, ter pojem skupinski oziroma skupni gospodinjski odjemalec, ki pomeni končnega odjemalca, ki kupuje plin za oskrbo gospodinjstev prek posameznih in skupnih delov večstanovanjskih stavb s toploto prek skupne kurilne naprave v lasti ali solasti teh gospodinjstev. Za potrebe te določbe se za končne odjemalce ne šteje ponudnik daljinskega ogrevanja. Na tej točki tudi pozdravljamo amandmaje koalicije na matičnem delovnem telesu, s katerim se je definicija zaščitenih odjemalcev razširila na skupne gospodinjske odjemalce, na vrtce, osnovne šole in zdravstvene domove, tako bodo le-ti po novem tudi deležni in upravičeni do nadomestne in osnovne oskrbe po tem zakonu. Temeljni cilj predloga zakona je urediti situacije, ko odjemalec nenadoma ostane brez dobavitelja oziroma ne utegne zamenjati dobavitelja. Za takšne primere je smiselno, da se pri oskrbi s plini uvede začasen servis oskrbe odjemalca. Cilj zakona je med drugim tudi uvedba osnovne oskrbe s plinom, preko katerega se zavezujejo dobavitelji, da odjemalcem zagotovijo ponudbo, in to po osnovnem ceniku. Spoštovani! Sprejetje zakona, ki je samo eden od tako imenovanega paketa interventne zakonodaje, je nujno glede na trenutne razmere. Upam in verjamem, da si zasluži široko podporo v okviru zakonodajne obravnave, ki je v teku. Hvala lepa.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 Spoštovana predsednica, kolegice in kolegi, ostali prisotni! Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je na 2. seji obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o oskrbi s plini, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje po nujnem postopku predložila Vlada. Predstavnica predlagatelja je uvodoma predstavila poglavitne rešitve in temeljne cilje predlog zakona. Zakonodajno-pravna služba, ki je predlog zakona preučila z vidika njegove skladnosti z ustavo, pravnim sistemom in z zakonodajnotehničnega vidika, je v pisnem mnenju podala pripombe. Njena predstavnica je na seji povedala, da so dali pripombe glede jasnosti in določnosti besedila in s tem povezano pravno varnostjo zavezanca. Mnenje Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je na seji Odbora predstavil njihov predstavnik in povedal, da komisija podpira predlagane rešitve. Hkrati pa komisija predlaga, da predlagatelj v nadaljnjem postopku sprejemanja zakona poišče ustrezno rešitev in ogrevalne sisteme, ki so namenjeni za oskrbo gospodinjstev v večstanovanjskih stavbah in niso v lasti ali solasti teh gospodinjstev, vendar jih uporabljajo izključno gospodinjski odjemalci v večstanovanjski stavbi, uvrsti med skupne gospodinjske odjemalce. Odbor je sprejel predloge in pripombe Združenja občin Slovenije, Združenja mestnih občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije, ki predlagajo dopolnitev definicije zaščitenih odjemalcev. Združenje občin Slovenije predlaga, da se med zaščitene odjemalce štejejo tudi občine in njihovi posredni in neposredni proračunski uporabniki, ki zagotavljajo mrežo javnih storitev, Združenje mestnih občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije pa predlagata, da se med zaščitene odjemalce šteje javne zavode s področja vzgoje in izobraževanja ter zdravstvene domove. Mestna občina Ljubljana je posredovala pripombe in predloge dopolnitev, opozarjajo pa na pomanjkljivo opredelitev pojmov »gospodinjski odjemalec« in »skupni gospodinjski odjemalec« ter na določene pomanjkljivosti v zvezi s postopkom zamenjave dobavitelja zemeljskega plina. V krajši razpravi so članice in člani odbora podprli predlog zakona, so pa nekateri menili, da je to zgolj tehnični zakon, s katerim poskuša vlada urediti, da bo oskrba nemotena, ne pojasni pa, kaj bo morebiten izpad dobave zemeljskega plina pomenil za gospodarstvo in gospodinjstva ter kako bo nadomestila izpad oskrbe s plinom. Drugi pa so poudarili, da z novelo vlada naslavlja težave, ki so se pojavile že preteklo kurilno sezono, in sicer situacije, ko zaradi nenadnega prenehanja delovanja dobavitelja zemeljskega plina ali njegove izločitve iz bilančne sheme odjemalci ostanejo brez sredstev za ogrevanje, prav tako pa so težave pri skupnih kotlovnicah. Izpostavljeno je bilo, da bi bilo treba javnim zavodom s področja vzgoje in izobraževanja dodatno zagotoviti možnost osnovne preskrbe s plinom ter regulacijo drobnoprodajne cene zemeljskega plina, saj bo le tako mogoče zaščititi uporabnike javnih storitev pred dvigom cen, kar je tudi predlagano z amandmajem. Predstavnico predlagatelja so med drugim vprašali, ali bo pomanjkanju zemeljskega plina sledilo zapiranje gospodarstva. Ta je pojasnila, da je Slovenija na področju preskrbe z zemeljskim plinom povsem odvisna od uvoza, ki pa je trenutno nemoten. Poudarila pa je, da vlada na tem področju skrbno spremlja spreminjanje razmer in išče nove dobavitelje zemeljskega plina. Po razpravi je odbor sprejel amandmaje koalicijskih poslanskih skupin in nato glasoval še o vseh členih predloga zakona ter jih sprejel. Hvala. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati in v njenem imenu mag. Janez Žakelj. Izvolite. Najlepša hvala, spoštovana predsednica za besedo. Spoštovane poslanke in poslanci, spoštovani minister, državna sekretarka! V Novi Sloveniji seveda ukrepe te novele zakona o oskrbi s plinom, ki uvaja večjo varnost pri oskrbi s plinom za gospodarstvo, za javne zavode in za državljane, podpiramo. Sicer pa že dlje časa v Novi Sloveniji opozarjamo, da je vlada spregledala tako javne zavode kot gospodarstvo. In to nas zelo skrbi. Veseli nas, da je bil slišan naš glas, ki smo ga dali z amandmajem, da se vključi javne zavode, se pravi vrtce, šole in zdravstvene domove med tiste ustanove, ki imajo zagarantirano ceno, saj bo to

Prav zato, ker je bilo to upoštevano, bomo ta zakon podprli, od vlade pa pričakujemo bolj odločno reagiranje in uvedbo energetske kapice za plin in elektriko tako za gospodarstvo, ki je bilo do sedaj zanemarjeno, kot tudi za večje odjemalce elektrike, javne zavode. Vlada nam je včeraj na odboru razlagala, da to ni možno. Po naših podatkih pa imata tako Španija kot Portugalska to kapico na plin in so tudi namenili preko 8 milijard evrov za

gospodarstvo ustavilo, potem nas ne reši nič več. Gospodarstvo torej potrebuje predvidljivo okolje, zato od vlade pričakujemo, da bo čim prej bolj natančno povedala kaj kaj bo storila na področju energetske krize, saj samo obljubljanje enega paketa ukrepov, prvi koraki, pa skrbno spremljanje pri tem ne pomaga, milijarda pa pol za gospodarstvo nekaj je, gospodarstvo pa potrebuje jasno in predvidljivo okolje. Moram poudariti, da nas v Novi Sloveniji tudi skrbijo nepremišljene izjave premierja, ki govori, da bodo nekatera podjetja pozimi zaprta. Vsi vemo, da ko se enkrat podjetje zapre, ga je zelo težko odpreti

Hvala lepa. Naslednja ima besedo Poslanska skupina Socialnih demokratov in v njenem imenu gospod Predrag Baković. Izvolite. hvala lepa za besedo. Spoštovane kolegice in spoštovani kolegi! V luči negotovosti o dobavah oziroma blokadah dobav zemeljskega plina v času pred in med kurilno sezono ter spremenjenih pogojev poslovanja plinskega gospodarstva je Vlada Republike Slovenije pripravila zakonski predlog, s katerim želi odpraviti morebitne težave ter zaplete, še preden bi se le ti zgodili. Večkrat smo že bili priča, kako je prihajalo do blokad dobav plina v Evropsko unijo, cene tega energenta pa so se posledično iz dneva v dan večale. Težava ni le v astronomskih cenah tega energenta, temveč tudi v tem, da bi kdo lahko v času kurilne sezone ostal brez dobavitelja ali pa bi se pri dobavi plina lahko kaj zapletlo. Vlada z zakoni, ki jih je pripravila na področju energetike, ne želi strašiti. Ravno nasprotno. Želimo biti kot država pripravljeni na različne scenarije, ki bi se potencialno lahko zgodili. V predlogu, o katerem bomo danes odločali, so rešitve, ki gredo v smeri, da se med drugim uredijo situacije, ko odjemalec nenadoma ostane brez dobavitelja oziroma ne utegne zamenjati dobavitelja do izpisa le- tega iz bilančne sheme. Za takšne primere je smiselno, da se pri oskrbi s plinom uvede začasen servis oskrbe odjemalca, dokler ne pridobi novega dobavitelja, torej tako imenovano nadomestno oskrbo. Uvaja se tudi osnovna oskrba pri vseh dobaviteljih, ki bodo obvezno zagotavljali vsaj neko minimalno ponudbo za odjemno mesto z letno porabo plina do sto tisoč in za odjemna mesta, preko katerih se posredno s toploto oskrbujejo gospodinjstva iz skupne kotlovnice v njihovi lasti ali v solastnini. V Poslanski skupini Socialnih demokratov smo zakon dodobra preučili ter cilje in rešitve zakona označili za dobre ter potrebne, saj menimo, da je resnično bolje imeti rešitve pripravljene, preden se težave ali zapleti sploh zgodijo. Najbolj pa nas v poslanski skupini veseli dejstvo, da smo v koaliciji skupaj s pristojnim ministrstvom našli skupni jezik ter predloge in pripombe Združenja mestnih občin Slovenije oblikovali v amandmaje in jih sprejeli ter vključili v končno obliko zakona. Resnično si ne smemo dovoliti, da bi pomembne institucije ter kritična infrastruktura ostali brez dobavljenega plina oziroma brez dobavitelja. V kolikšni meri smo postali odvisni od različnih energentov, ki poganjajo naš vsakdanjik ter kako samoumevni so se nam le-ti zdeli, smo kot človeštvo morda uvideli prepozno, a sedaj je čas, da takšno delovanje ter miselnost spremenimo. Zakonski predlog, ki ga imamo danes na mizi, prinaša rešitve, ki bodo našim državljankam in državljanom zagotovile varnost v primeru težav z dobavo plina v času, ki prihaja. Zato bomo v Poslanski skupini Socialnih demokratov zakon podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Svoboda in v njenem imenu gospod Teodor Uranič. Izvolite. **TEODOR Spoštovani! Predlog zakona, ki je pred nami, lahko uvrstimo v še enega od ukrepov vlade, s katerimi ta naslavlja energetsko krizo, ki pesti Evropo. Zakon v prvi vrsti naslavlja tveganja v dobavni verigi zemeljskega plina, ki se v zadnjih mesecih krepijo. Predlagane rešitve pa pomenijo pomemben prispevek na področju varstva pravic odjemalcev in zanesljive oskrbe s plini. Novela zakona vpeljuje več pomembnih mehanizmov, za katere bi si sicer želeli, da jih bo treba uporabiti čim manjkrat, vendar dogajanja na trgu že kažejo, da temu ne bo tako. Prvi je mehanizem nadomestne oskrbe, ki je namenjena nadomestitvi dobavitelja za primer, ko odjemalec nenadoma ostane brez njega. Za razliko od področja električne energije gospodinjski odjemalci v primeru prenehanja delovanja svojih dobaviteljev do zdaj niso bili zaščiteni oziroma zanje ni bila predvidena varna oskrba. Da bo takšne situacije treba reševati, se že kaže. V zadnjih dveh tednih smo zabeležili že dva primera podjetij, ki sta napovedali prenehanje dobave zemeljskega plina, čemur z napovedanim datumom sledi odpoved pogodb o dobavi plina za njune odjemalce. O podobnih korakih razmišljajo tudi nekatera druga podjetja. Na račun nadomestne oskrbe bo vsem takšnim odjemalcem poslej varnost glede dostopa do plina zajamčena. Drugi mehanizem pa je osnovna oskrba, ki jo morajo zagotavljati vsi dobavitelji za odjemalce osnovne oskrbe, ki nimajo ali ne morejo pridobiti dobavitelja. Tudi tu je praksa že pokazala, da ne gre za dobrodošlo dopolnilo, temveč za prepotrebnega. Dogaja se namreč, da nekateri dobavitelji novim odjemalcem zaradi razmer na trgu preprosto nočejo dajati ponudb. Zdaj jih bo k temu zavezal zakon. Ko govorimo o nadomestni in osnovni oskrbi, se moramo ustaviti še pri amandmajih, ki smo jih sprejeli na včerajšnji seji in s katerimi smo oba instituta še izboljšali. Ne le da smo med upravičence do obeh uvrstili zaščitene odjemalce, ki jih ureja že obstoječi zakon o oskrbi s plinom, to so osnovne socialne službe, torej bolnice, dijaški in študentski domovi, zapori in izvajalci socialnovarstvenih storitev institucionalnega varstva. Poleg tega smo nabor dosedanjih zaščitenih odjemalcev razširili z vrtci, osnovnimi šolami in zdravstvenimi domovi. Vsi našteti bodo odslej kot zaščiteni odjemalci posebej varovani. To pomeni, da so v primeru zmanjšanja ali prekinitve odjema plina hierarhično zadnji, ki se jim odjem plina prekine. Kot pomembnejši spremembi velja izpostaviti tudi dopolnitev pojma gospodinjski odjemalec in uvedbo pojma skupni gospodinjski odjemalec, ki bi morala narediti konec vsem poskusom različnih interpretacij in tolmačenj, do katerih je prihajalo od začetka leta, obenem pa prinašata izenačitev pravic med eno in drugo kategorijo. V Poslanski skupini Svoboda nas veseli, da lahko danes sprejmemo še eden zakon, ki pomeni učinkovit in ažuren odziv na krizne razmere obenem pa upamo, da se bo treba, kot že rečeno, k nekaterim rešitvam, ki jih prinaša, zatekati čim manjkrat. Poslanci Svobode bomo seveda predlog soglasno podprli. Hvala.

Hvala za besedo, predsedujoča. Lep pozdrav vsem prisotnim! Predlagatelj zakona predlaga, da seje zaradi spremenjenih pogojev poslovanja plinskega gospodarstva in predvsem zaradi povečanih tveganj v dobavni verigi zemeljskega plina pokazala potreba po spremembi in dopolnitvi Zakona o oskrbi s plini. S predlogom zakona se jasneje določa pojem gospodinjskega odjemalca, ki pomeni odjemalca, ki kupuje plin za lastno rabo v gospodinjstvu, pri čemer se določa omejitev predvidene letne porabe plina na 100 tisoč kilovatnih ur. Tako se na novo definira tudi skupni gospodinjski odjemalec, ki pomeni končnega odjemalca, ki kupuje plin za oskrbo gospodinjstev prek posameznih in skupnih delov večstanovanjskih stavb s toploto prek skupne kurilne naprave v lasti oziroma solasti gospodinjstev. Prav tako se na novo določa tudi pojem odjemalca osnovne oskrbe, ki pomeni gospodinjskega odjemalca, malega poslovnega odjemalca in skupnega gospodinjskega odjemalca. Medtem ko je na področju električne energije v primeru stečaja dobavitelja gospodinjski odjemalec ustrezno zaščiten, saj začasno pride k sistemskemu operaterju avtomatično, tovrstne varne oskrbe gospodinjski odjemalec v primeru stečaja dobavitelja zemeljskega plina nima. Zato se uvaja tako imenovana nadomestna oskrba s plinom, ki bo veljala za primere, ko se dobavitelj odloči za prenehanje delovanja ali se ga iz različnih razlogov izloči iz bilančne sheme, pri tem pa odjemalec nenadoma ostane brez dobavitelja in ne uspe zamenjati dobavitelja do izpisa dobavitelja iz bilančne sheme. S tem se odjemalcu zagotavlja varnost glede dostopa do plina za čas, dokler ne dobi novega dobavitelja. Do nadomestne oskrbe bodo upravičeni odjemalci osnovne oskrbe, ki bodo avtomatsko prešli od obstoječega na dobavitelja nadomestne oskrbe. V Slovenski demokratski stranki predlog zakona podpiramo.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 Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu z časovnim potekom seje zbora opravili danes v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. prekinjeno 2. točko dnevnega reda to je z drugo obravnavo Predloga zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo****v okviru nujnega postopka.** Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici Vlade mag. Tini Seršen, državni sekretarki na Ministrstvu za infrastrukturo. Izvolite. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Pred vami je Predlog zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo, ki je bil sprejet na Vladi 1. septembra. Razmere na energetskih trgih so izjemno neobičajne, še posebej pa so zaostrene od druge polovice avgusta naprej. Vlada je zato pripravila paket interventnih ukrepov, med drugim tudi zakon, ki je pred vami. Ključni cilj, ki ga zasledujemo s tem predlogom zakona, je sposobnost obvladovanja kriznih razmer na področju delovanja elektroenergetskega in plinskega sistema ter oskrbe s toploto. S tem služimo interesom stabilizacije razmer za potrebe gospodarstva in ljudi. Dovolite mi, da predlog zakona v nadaljevanju predstavim bolj podrobno. Zakon sloni na štirih stebrih. V sklopu ukrepov za upravljanje povečanega tveganja na področju delovanja elektroenergetskega in plinskega sistema bo lahko vlada v primeru predvidenih ali dejanskih motenj pri oskrbi z energijo razglasila nižjo ali višjo stopnjo tveganja. Pri nižji stopnji tveganja se bo treba pripraviti na pričakovane krizne razmere in posledično izvesti potrebne ukrepe, na primer napolnitev zalog goriva, zagotovitev dodatnih skladiščnih kapacitet, zamenjava goriva in podobno. Višjo stopnjo tveganja bo vlada razglasila, ko bodo v teku že dejanske motnje oskrbe, ko bodo nastopile izredne razmere pri oskrbi s plinom in hkrati tudi krizno stanje v sektorju električne energije. Pri višji stopnji tveganja bo namreč potrebno izkoristiti vse nacionalne potenciale za proizvodnjo električne energije in toplote, zato bo zaradi razmer dopuščeno začasno odstopanje od zahtev glede mejnih vrednosti emisij, ki so na podlagi predpisov za urejanje varstva okolja postavljene za obratovanje elektrarn, naprav za soproizvodnjo in drugih naprav, za katere se zahteva okoljevarstveno dovoljenje. Ob tem zakon predvideva obveznosti za upravljavce teh naprav, kot na primer priglasitev ministrstvu, pristojnemu za okolje, meritve in podobno. Tako v primeru nižje kot višje stopnje tveganja bo lahko vlada gospodarskim družbam s področja energetike, ki so v 100 % posredni ali neposredni lasti Republike Slovenije, odredila izvedbo potrebnih in sorazmernih ukrepov, ki po oceni vlade prispevajo k zanesljivi oskrbi z energijo, s ciljem, da se izognemo motnjam ali da skrajšamo njihovo trajanje in omilimo pritisk na cene. Kar se tiče drugega stebra ukrepov za zanesljivo oskrbo z energijo, zakon ureja skladiščenje plina, sproščanje obveznih naftnih rezerv in izjeme pri dokazovanju kazalnikov učinkovitosti sistema daljinskega ogrevanja. Glede skladiščenja plina zakon zavezuje nosilca bilančne skupine, da do 1. novembra v tekočem letu zagotovi skladiščenje plina v obsegu, ki je enak vsaj 15 % povprečne letne dobave plina končnim odjemalcem v Republiki Sloveniji. V primeru razglašene višje stopnje tveganja pri oskrbi z energijo bo tudi dovoljeno, da se za namen zamenjave goriva v termoelektrarnah nivo obveznih naftnih rezerv spusti pod minimalni nivo. Ukrepi za zmanjševanje uvozne odvisnosti spodbujajo samooskrbo in bolj učinkovito rabo energije. V primeru, da se bodo gospodarske družbe, v katerih ima država ali lokalna skupnost kapitalsko naložbo, odločile za investicijo v projekte za proizvodnjo električne energije iz sonca, bodo morale delež letno proizvedene električne energije brezplačno razdeliti gospodinjskim odjemalcem; pri tem bodo imeli prednost odjemalci v večstanovanjskih stavbah. Zaradi nujnosti povečanja proizvodnje električne energije iz OVE, s predlogom zakona podaljšujemo tudi roke, do kdaj se lahko končni odjemalci vključijo v tako imenovani net metering sistem samooskrbe. S tem odgovarjamo na nastale zaostanke pri reševanju vlog za izdajo soglasij za priključitev in porušene dobavne verige na svetovni ravni pri oskrbi z materiali za montažo. V tem sklopu ukrepov naslavljamo tudi bolj učinkovito rabo energije. Vlada bo imela v času razglašene stopnje tveganja možnost, da omeji temperaturo ogrevanja v vseh javnih stavbah in v stavbah, kjer se pogosto zadržuje javnost, na primer trgovski centri. Obenem bo vlada lahko tudi omejila razsvetljevanje določenih prostorov, površin in stavb. Predlog zakona daje tudi spodbude za končne odjemalce, ki bodo dosegli prostovoljno trajno zmanjšanje odjema plina. Odjemalci, ki bodo dokazali trajno znižanje, bodo dobili povrnjen sorazmerni delež prispevka, ki ga plačujejo za spodbujanje OVE. Dodatno velja omeniti, da se s predlogom zakona ukinjajo tudi podpore v nove proizvodne naprave na zemeljski plin ter da dajemo pravico odklonitve obveznega priklopa na zemeljski plin, ne glede na določbe v lokalnih energetskih konceptih, občinskih prostorskih načrtih ali drugih aktih lokalne skupnosti. Četrti steber, ukrepi za zmanjševanje pritiskov na cene zaradi volatilnosti energetskih trgov, prav tako ureja paket ukrepov, a naj omenim le, da se pogodbene kazni ne bodo zaračunavale in da odjemalec, ki bo odklopljen, za čas odklopa ne bo plačeval omrežnine. Obenem pozdravljamo tudi nov 21.a člen, ki so ga na matičnem delovnem telesu predlagali koalicijski poslanci. Ta preprečuje, da bi ponudniki storitev izravnave ustvarjali neupravičene dobičke, kar zasleduje cilj zakona v tem poglavju, to je zmanjšanje pritiskov tega volatilnega obdobja na dvig končnih cen. Spoštovane poslanke in poslanci! Naj zaključim

Spoštovani! Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je na 2. nujni seji kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo po nujnem postopku predložila Vlada. V imenu predlagatelja je državna sekretarka Ministrstva za infrastrukturo mag. Tina Seršen poudarila, da predlog zakona sloni na štirih stebrih oziroma sklopih. V sklopu ukrepov za upravljanje povečanega tveganja na področju delovanja elektroenergetskega in plinskega sistema bo lahko vlada v primeru predvidenih ali dejanskih motenj pri oskrbi z energijo razglasila stopnjo tveganja, in sicer nižjo ali višjo. Pri nižji stopnji tveganja bo treba prek sredstev javnega obveščanja obvestiti energetske družbe, odjemalce električne energije in zemeljskega plina, naj se pripravijo na pričakovane krizne razmere in izvedejo potrebne ukrepe. Višjo stopnjo tveganja pa bo vlada razglasila, ko bodo v teku že dejanske motnje oskrbe, ko bodo torej nastopile izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom in krizno stanje v sektorju električne energije. V sklopu ukrepov za zanesljivo oskrbo z energijo, predlog zakona ureja skladiščenje plina in sproščanje obveznih rezerv nafte ter naftnih derivatov ter izjeme pri doseganju kazalnikov učinkovitosti sistema daljinskega ogrevanja. V zvezi z ukrepi za zmanjševanje uvozne odvisnosti je poudarila, da spodbujajo samooskrbo, med drugim skupnostno samooskrbo v gospodarskih družbah, ki so v večinski lasti države ali lokalne skupnosti. V primeru, da takšna gospodarska družba investira v projekte za proizvodne naprave za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, mora delež letno proizvedene električne energije brezplačno razdeliti gospodinjskim odjemalcem v Republiki Sloveniji, če gre za družbo, v kateri ima država kapitalsko naložbo, oziroma gospodinjskim odjemalcem na območju lokalne skupnosti, ki je ustanoviteljica družbe. Četrti steber, to so ukrepi za zmanjševanje pritiskov na cene zaradi volativnosti energetskih trgov, pa predvideva, da se pogodbene kazni zaradi nižje porabe plina ne bodo zaračunavale, odjemalec, ki je odklopljen, pa za čas odklopa ne bo plačal omrežnine. V razpravi je bilo iz Poslanske skupine SDS v zvezi z določbo, da lahko vlada v času razglašene nižje ali višje stopnje tveganja pri oskrbi z energijo gospodarskim družbam s področja energetike, ki so v stoprocentni lasti države, predpiše izvedbo ukrepov, ki prispevajo k zanesljivi oskrbi z energijo, izpostavljeno mnenje, da bi bilo k temu treba dodati tudi obveznost oskrbe po primerni oziroma dostopni ceni ter omogočiti obvezen odkup za domače uporabnike. Državna sekretarka je odgovorila, da predlog zakona tega ne ureja, in to tudi ni njegov namen. Poudarila pa je, da trenutna zakonodaja Evropske unije temelji na odprtem in prostem trgu z električno energijo, zato uvedbo cenovne kapice in prednostnega odkupa ni mogoče izvesti, ne da bi pri tem kršili zakonodajo Omenjala je, da pa se vse države članice EU zavedajo, da je treba urgentno in enotno ukrepati proti špekulativnemu dogajanju na evropskih energetskih borzah glede visokih cen električne energije v zadnjih nekaj tednih. Posledično so pristojni ministri na skupnem zasedanju pred nekaj dnevi Evropski komisiji dali jasne usmeritve za ukrepanje v zvezi s tem. Prvi predlogi za ukrepanje iz tega naslova pa se pričakujejo že ta teden. Iz Poslanske skupine SDS je bilo izpostavljeno tudi mnenje, da ni razlogov, da se rok veljavnosti predloga zakona določi do konca leta 2025, saj je težko predvideti, do kdaj bo trajala kriza zaradi visokih cen energentov. V zvezi s tem je bil podan tudi predlog v amandmajski obliki, da se obdobje veljavnosti skrajša do konca leta 2023, z možnostjo podaljšanja, če bi bilo to potrebno. Državna sekretarka je odgovorila, da se trajanje negotovih cenovnih razmer na energetskih trgih pričakuje za obdobje vsaj naslednjih dveh let oziroma zim. Po ocenah pristojnega ministrstva je to obdobje, ki je potrebno, da se Slovenija in EU v celoti ustrezno prilagodijo na spremenjene razmere pri oskrbi z energenti. Poudarjeno je še bilo, da je veljavnost predloga zakona vezana tudi na prenos uredbe EU glede skladiščenja plina, katere veljavnost je določena do 31. 12. 2025. Po razpravi je odbor sprejel več amandmajev koalicijskih poslanskih skupin ter nato glasoval še o vseh členih predloga zakona skupaj in jih soglasno sprejel. Hvala. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Socialnih demokratov. V njenem imenu gospod Predrag Baković. Izvolite. Še enkrat pozdravljeni, hvala za besedo spoštovana predsednica. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Tudi drugi zakonski predlog današnje izredne seje Državnega zbora prihaja z namenom obvladovanja morebitnih kriznih razmer na področju energetike. Obema predlogoma bi lahko dejali tudi mini paket zakonov, ki prinašajo rešitve za stabilno in nemoteno delovanje elektroenergetskega ter plinskega sistema. Obravnavana zakonska vsebina je nastala zaradi potrebnega obvladovanja kriznih razmer na področju delovanja elektroenergetskega in plinskega sistema ter oskrbe s toploto, saj je ključno, da se prepreči pomanjkanje energentov v vseh gospodarskih sektorjih, še posebej v strateško pomembni industriji in vseh dejavnostih z velikimi mrežnimi učinki, ter omogoči gospodarstvu, da brez zmanjšanja zaposlenosti in svojih razvojnih resursov prestane obdobje velikih šokov, povzročenih zaradi epidemije in motenj v dobavnih verigah, ki se iz dneva v dan na žalost povečujejo. Glavni vladni cilji so imeti pripravljene ukrepe v primeru povečanega tveganja na področju delovanja elektroenergetskega in plinskega sistema, ukrepe za zmanjševanje uvozne odvisnosti, ukrepe za zanesljivo oskrbo z energijo ter ukrepe za zmanjševanje pritiskov na cene energije zaradi volatilnosti energetskih trgov. S sprejetjem zakona bi se vladi podelilo pristojnost, da v primeru dejanskih ali predvidenih motenj pri oskrbi z električno energijo in plinom v Republiki Sloveniji razglasi nižjo stopnjo tveganja ali višjo stopnjo tveganja. Nižja stopnja tveganja bi veljala kot nekakšno opozorilo temu, kaj lahko sledi, ter poziv vsem deležnikom, da naj se pripravijo in izvedejo vse potrebne možne ukrepe. Višja stopnja tveganja pa bi pomenila, da bo v Sloveniji treba izkoristiti vse nacionalne potenciale za proizvodnjo električne energije in toplote. Seveda vlada ne bo ukrepe sprejemala kar tako. Vsaka njihova odločitev o tem, kdaj in če se bo poslužila določenega ukrepa, bo morala biti skladna s predpisi Evropske unije ter nacionalno zakonodajo, za vsakršno podaljšanje kateregakoli ukrepa pa bo morala imeti tehtne razloge ter jih upravičevati in podkrepiti z dejstvi. Neizbežno dejstvo je, da smo prišli do stanja, ko lahko energetska omrežja ali oskrba z energijo zapade v krizo ali v izpad. Energetska neodvisnost ter stabilnost vseh energetskih segmentov je ključna zato, da bomo lahko kot družba delovali v ustaljenih smernicah še naprej. Seveda se poraja vprašanje o tem, ali nismo preveč odvisni od neobnovljivih virov energije ter da je potreben čimprejšnji prehod na obnovljive vire, a dejstvo je, da moramo v danih situacijah z danimi resursi zagotoviti nemoteno delovanje našega gospodarstva in družbenega sistema ter hkrati narediti vse, da bomo odvisnost od neobnovljivih virov energije zmanjšali v najkrajšem možnem času. Socialni demokrati bomo predlagani zakon podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja naj bi bila Poslanska skupina Levica in v njenem imenu gospod Matej T. Vatovec. Ne boste predstavili stališča? V redu. Potem gremo pa kar na Poslansko skupino Svoboda in v njenem imenu ima besedo gospod Tomaž Lah. Izvolite. Spoštovana predsednica, spoštovana državna sekretarka, spoštovani poslanke in poslanci! Kot spremljamo zadnje čase razmere na energetskih trgih, se slabšajo pravzaprav že drugo leto, saj so ob naraščanju porabe po postkovidnem okrevanju gospodarstva in pojavu nekaterih drugih globalnih energetskih dejavnikov, na katere Slovenija pravzaprav nima vpliva, cene energentov začele naraščati že v sredini leta 2021. Vojna v Ukrajini in posledično sankcije EU proti Ruski federaciji pa so dodatno prizadele energetsko oskrbo držav članic EU zaradi velike odvisnosti od uvoza energentov iz Rusije. Navedene okoliščine so vplivale na ekstremno volatilnost evropskih energetskih trgov, na katerih cene občasno poletijo v nebo, na domačem trgu pa nas je letos dodatno prizadela tudi precejšnja suša, ki je okrnila proizvodnjo naših hidroelektrarn. Z namenom obvladovanja kriznih energetskih razmer, ki povečujejo tveganja pri oskrbi z energijo in povzročajo energetsko draginjo, je Vlada Republike Slovenije pripravila in sprejela protikrizne ukrepe v obliki interventnih zakonov, med katere sodi tudi predlagani zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo. S predmetnim zakonom bo vzpostavljena zakonska podlaga za izvajanje med seboj prepletenih ukrepov oziroma mehanizmov, katerih namen je odziv na upravljanje povečanega tveganja na področju delovanja slovenskega elektroenergetskega in plinskega sistema ter ukrepov za zagotavljanje zanesljive oskrbe z energijo ter za zmanjševanje uvozne odvisnosti. Kot odziv na mogoče motnje pri oskrbi z energenti predlog zakona vsebuje določbe, ki posegajo v vsebino že vzpostavljenih pogodbenih odnosov in izdanih okoljevarstvenih dovoljenj ter soglasij, a je aktivacija slednjih predvidena izključno v primeru obstoja dejanskih motenj, ki bi bile posledica hkratne prekinitve oskrbe z zemeljskim plinom in električno energijo, torej nastopa višje stopnje tveganja pri oskrbi. Mednarodni okoljski dogovori in pogodbene zaveze za doseganje ogljične nevtralnosti še veljajo in jih moramo države podpisnice izpolnjevati. Za zagotavljanje kakovostne in zanesljive oskrbe z energijo

Med ukrepi za realizacijo zgornjih ciljev je možnost prepovedi ali omejevanja osvetljevanja, ki pa ne sme vplivati na nivo varnosti v različnih sferah javnega življenja, potem prostovoljno zmanjšanje odjema zemeljskega plina in električne energije, možno omejevanje temperature zraka za namen ogrevanja in hlajenja v javnih stavbah in stavbah, kjer se zadržuje javnost, podaljšanje veljavnega načina obračuna med proizvedeno in porabljeno energijo končnih uporabnikov, ki so hkrati tudi lastniki naprav za samooskrbo. Obenem je treba poudariti, da ne glede na resnost okoliščin, ki jih predlog zakona naslavlja, izvrševanje nadzora nad subjekti, ki jih predlagani ukrepi zadevajo, ne bo opuščeno. Predlog zakona tako pristojnim institucijam nalaga izvajanje nadzora nad upoštevanjem predpisanih omejitev, hkrati pa mora vlada v okviru predpisanih časovnih intervalov preveriti, ali razlogi za razglašeno stopnjo tveganja še obstajajo. V Poslanski skupini Svoboda si seveda želimo, da do okoliščin, ki bi terjale aktivacijo predlaganih ukrepov, torej višje stopnje tveganja, v Sloveniji ne bo prišlo. V skrajnem primeru pa mora imeti vlada ustrezne zakonske podlage za ukrepanje, obenem pa ji moramo zaupati, da bo v ključnih trenutkih nemudoma sprejela učinkovite odločitve, ki bodo usmerjene v zagotavljanje neprekinjene in stabilne oskrbe z energenti. Vzpostavitev ustrezne zakonske osnove je nujna za izvajanje ukrepov, zato bomo v Poslanski skupini Svoboda predlog zakona podprli. Hvala.

Lepo pozdravljeni vsi skupaj! Pri zakonu, ki ga obravnavamo danes, gre za enega od treh zakonov, od katerih prebivalstvo in gospodarstvo pričakuje zagotavljanje stabilne in cenovno dostopne oskrbe z energenti in električno energijo. Po včerajšnji obravnavi na obeh odborih pa lahko ugotovimo, da so ta pričakovanja prazna. Predstavniki vlade pravijo, da gre za zakone tehnične narave, ki so torej bolj v podporo dobaviteljem oziroma prodajalcem energije in ne porabnikom, torej prebivalstvu in gospodarstvu. Če smo pri plinu 100-odstotno odvisni od uvoza in vpliva na cene tega energenta sami nimamo, pa smo pri proizvodnji električne energije skoraj samooskrbni, družbe, ki proizvajajo elektriko, pa so v lasti države. Ljudje in podjetja se torej upravičeno sprašujejo, kako to, da prodajne cene elektrike v zadnjem obdobju dosegajo tudi desetkratnik in večkratnik proizvodnih cen in kam gre ta razlika. Proizvodne cene se namreč v zadnjem letu dni niso spremenile. Povprečna proizvodna cena električne energije v Republiki Sloveniji znaša med dobrih 40 oziroma 50 evrov po megavatni uri, kar je dvakrat manj od cene, ki jo je vlada s 1. 9. določila kot maksimalno ceno pri prodaji gospodinjstva. Podivjane cene energentov se torej dogajajo zaradi špekulacij, zaradi dobičkov prodajalcev električne energije. Glede na prepočasen in meglen odziv Evropske unije bi pričakovali, da bo vlada posegla in zaščitila interese slovenskega gospodarstva in prebivalstva. Vlada kot predlagateljica je zakonu priložila tudi pregled ukrepov v dvanajstih državah Evropske unije, kjer podobnih ukrepov oziroma podobnega zakona, kot ga imamo danes v obravnavi, ni zaslediti. Iz preglednice izhaja, da vse države izdatno in ne samo na simbolični ravni, kot to počne vlada, ki jo vodi Robert Golob, pomagajo prebivalstvu in gospodarstvu. Pri pomoči ljudem države pomagajo vsem ranljivim skupinam in gospodinjstvom in ne samo nekaterim, kot je to storila vlada, ki jo vodi Robert Golob, pri tem pa zajela približno samo 15 odstotkov pomoči potrebnih. Vlade drugih držav pomagajo gospodarstvu. Naša vlada je pri tem izpustila vse večje porabnike, hrbtenico gospodarstva, od katerega vsi živimo, vse subjekte, ki imajo priključno moč več kot 43 Če primerjamo odziv sedanje vlade in vlade, ki jo je vodil Janez Janša, lahko ugotovimo, da je prejšnja vlada ob nižjih prodajnih cenah energentov v Republiki Sloveniji, kot so danes, bistveno bolj pomagala ljudem in gospodarstvu. Ob višjih cenah naftnih derivatov na svetovnih trgih oktobra lani, kot so danes, je vlada posegla v maržo za kurilno olje že 21. 10. lansko leto in jo določila na nivoju 6 centov. Vlada Roberta Goloba pa je ob bistveno višjih cenah cenah določila to maržo za tretjino višjo, to je na 8 centov po litru. Zaradi tega je bila cena kurilnega olja od oktobra lani evro za liter. Ker je začela ponovno naraščati v začetku letošnjega leta, je prejšnja vlada ponovno posegla in to ceno ponovno limitirala na nekaj več kot evro na liter, ob tem da je bila prej cena nekje na nivoju 1,30 oziroma 1,35. Ta vlada se je odzvala šele pri 1,50, cena je pa tudi po limitiranju marže še vedno najmanj 1,35 po litru. Podobno je pri električni energiji. Prejšnja vlada, ki jo je vodil gospod Janša, je položnice za gospodinjstva prepolovila, in to takrat, ko je bila povprečna cena elektrike 68 evrov na megavatno uro, sedanja vlada pa je to ceno ob približno enaki povprečni ceni dvignila oziroma maksimirala na preko 100 evrov po megavatni uri. Posamezne države, kot sem prej povedal, uvajajo različne ukrepe. Recimo Estonija je znižala tudi za nazaj ceno za gospodinjstva z nizkimi prihodki. Estonija je tudi prepolovila omrežnine. To bi lahko storili tudi v Sloveniji, ker imamo v načrtu za okrevanje in odpornost od 1. 7. lani na voljo 82 milijonov evrov nepovratnih sredstev za vlaganje v izboljšanje distribucijskih omrežij s tem omogočanje ljudem, da bodo lahko samooskrbne naprave priklapljali, česar sedaj ne moremo. Včeraj je predstavnica vlade povedala, da niti evro teh sredstev še ni bil investiran. Torej popolnoma nič ni bilo storjeno za pretežni del gospodarstva in za večje porabnike, zato smo od teh zakonov pričakovali konkretne ukrepe. Teh žal ni. V poslanski skupini zanesljivo oskrbo z električno energijo zaradi tega smo vložili amandma, ki pravi, da med ukrepe, ki prispevajo k zanesljivi oskrbi z energijo, sodi tudi ukrep o deležu proizvedene električne energije, ki so jih družbe, ki so v stoodstotni lasti države, dolžne prodati porabnikom, ki to energijo porabijo na območju Republike Slovenije. Ta delež ne sme biti nižji od 90 odstotkov proizvedene električne energije, prodajna cena te električne energije za porabnike na območju Republike Slovenije pa je lahko največ za 10 odstotkov višja od proizvodnje cene. Včeraj smo na odboru zakon podprli predvsem zaradi tega, da bi ga lahko izboljšali. Če bo ta amandma danes sprejet, bomo zakon ponovno podprli, v nasprotnem primeru pa ga seveda ne bomo. Hvala lepa. Hvala lepa. Zadnja je še Poslanska skupina Nova Slovenija - krščanski demokrati in mag. Janez Žakelj. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoča. Spoštovane poslanke in poslanci! Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo je eden od paketa zakonov, ki naj bi reševal naše državljane in tudi gospodarstvo pred hudo rastjo cen energentov in zagotavljal zanesljivo preskrbo. Ponavljam, da nas v NSi skrbi način reagiranja vlade na obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo. Seveda je prav, da se ob tveganju pri preskrbi uvedejo ukrepi za zagotavljanje delovanja energetskega sistema. Zakon je nedvomno potreben, a v veliki meri ne odgovarja na vprašanja in na krize, ki se pojavljajo tako pri javnih zavodih, državljanih in pri gospodarstvu. Izpostavil bi komunikacijo, ki je bila v prejšnjih časih velikokrat izpostavljena, na komunikacijo te vlade, ki govori, da bodo cene enake. Povejte že enkrat ljudem, da bodo cene bistveno višje, pa tudi razložite jim, zakaj bo tako. Opozoril bi tudi na uporabo nadomestnih energentov, in sicer na monitoring izpustov. Z veseljem sem poslušal poslanko Levice na odboru, ki je povedala, da se ne bo oprla na njihovo karmo o čistem okolju. Tudi v Novi Sloveniji nam je čisto okolje zelo pomembno, vendar v takih razmerah je potrebno je to napad? − potem se opravičujem za napad. Okej, ni napad. Je pa pomembno pri nadomestnih energentih, zato bi vlado želel samo opozoriti, da je zelo striktna pri monitoringu teh izpustov. V Novi Sloveniji zakona ne bomo podprli, ker ocenjujemo, da je v skladu z naslovom premalo ambiciozen in ne rešuje mnogih konkretnih problemov. Tukaj imam primer dveh računov, eden je 4 tisoč evrov za javni zavod, druga ponudba, ki je pa prišla po tem, je pa 20 tisoč evrov. Glejte, tukaj ta zakon ne odgovarja na krizne razmere na področju oskrbe z energijo.

poti, ne čakati, iskati poti, da bo za gospodarstvo in tudi za javne zavode in njihove ustanoviteljice občine možno to zimo in pomlad preživeti. Prav tako bi pa izpostavil tudi dolgoročne ukrepe, o katerih se ta vlada premalo ukvarja. Tukaj je že kolega Černač govoril o teh 82 milijonih evropskih sredstev, ki so na ureditev in investicije v distribucijska omrežja. Tukaj je nedopustno da ta projekt ne teče naprej. Kot rečeno, ukrepi so nezadostni in v Novi Sloveniji tega zakona ne moremo podpreti. Hvala. Hvala lepa. Gospa Nataša Sukič ima postopkovno vprašanje. Izvolite. **NATAŠA SUKIČ (PS Levica):** Spoštovana predsedujoča, sicer ni ravno navada, da postopkovno reagiraš na stališča poslanskih skupin, ampak stališča so namenjena stališču poslanske skupine, ne izkrivljanju tega, kar je nekdo izjavil na odboru. Tega, kar je poslanec povedal, da sem jaz izjavila na odboru, seveda nisem izjavila na ta način. To je kar malo priredil. Levica se seveda ne odpoveduje svojim zelenim politikam. Sem pa povedala, ko sem bila izzvana, da kadar je kriza, kakršna je, in sedaj je globoka kriza, da takrat je prioriteta najprej zaščititi dobrobit prebivalstva tisti trenutek. Da bi pa mi opustili skrb za okolje in naravo − nikakor. Levica je strogo zavezana svojim zelenim politikam. In to, kar je pravkar poslanec izjavil, je golo izkrivljanje in manipulacija. Prosim, da ga opozorite naj se za svojo izjave opraviči, naj razume, da stališča poslanskih skupin niso namenjena temu, da se na podel način obračunava s političnimi nasprotniki, ampak se izražajo stališča izključno svoje lastne poslanske skupine. Hvala lepa. Hvala lepa. No, jaz sem slišala, da se je gospod potem opravičil. Hvala, ste povedali. Ampak jaz sem slišala tudi opravičilo, tako da bomo zdaj ostali na tej točki. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Prehajamo na razpravo o vloženih členih in vloženih amandmajih. V razpravo dajem 2. člen ter amandma poslanske skupine SDS in vas sprašujem, če želi kdo razpravljati?

Hvala lepa. Prvi ima besedo gospod Zvonko Černač. Naslednji je gospod Andrej Hoivik. Lep pozdrav še enkrat. Torej, razmere na energetskih trgih in na področju cen energentov, ne samo teh, ki jih obravnavamo in o katerih govorimo danes, ampak tudi na področju drugih energentov, so težke, negotove, in so tako, kot sem povedal v stališču poslanske skupine, očitno odraz nekih špekulacij. Nobenega razloga ni, da bi se cene podražile do take mere, kot so se. Povedal sem, da proizvodna cene električne energije pri vseh družbah, ki to električno energijo proizvajajo v Republiki Sloveniji in imajo kapacitete nad 10 MW in so v državni lasti, se ni kaj bistveno spremenila v zadnjem letu dni. dni. Je seveda različna, najcenejša električna energija je proizvedena iz hidropotenciala Drave in je na nivoju 20 evrov po megavatni uri.

Če zdaj glede na deleže proizvodnih kapacitete teh posameznih treh stebrnih sistemov seštejemo, kjer imamo približno tretjino hidro, tretjino nuklearka in tretjino termoelektrarna Šoštanj, pridemo nekje do številk, da je med 40 in 60 evrov proizvodna cena po megavatni uri. Mi pa govorimo, da cene na trgih dosegajo ne samo desetkratnik, celo večkratnik te vrednosti. In tisto, kar je najbolj pomembno za naše prebivalstvo in za gospodarstvo, je pa cena, ki jo potem dejansko ljudje plačujejo na položnicah. Če je še ne dolgo tega več kot polovica gospodinjstev v Republiki Sloveniji to električno energijo

100 in več evrov po megavatni uri. Se pravi dvakrat toliko. Nekateri, tisti, ki so imeli že prej dražje dobavitelje, manj. Ampak večina porabnikov električne energije bo bistveno bolj obremenjena s položnicami v jesenskem in zimskem obdobju, kot je bila zadnje pol leta. Zaradi tega so te navedbe o nekih pocenitvah, znižanjih in tako naprej neresnične. Treba je vzeti položnice konkretnih ljudi. Vsake toliko jih objaviti na Facebooku in točno vidite, kako se je položnica dvigovala od februarja meseca letos. In se bo tudi v prihodnje. DDV, ki je bil znižan z 22 na 9,5, bi bil lahko odpravljen, tako kot je to naredila ene izmed držav, ki ste jo dali v primerjalni pregled, mislim da Češka, ki je v celoti odpravila DDV na elektriko, bo pomenil neznatno v tej shemi. Zakaj? Zaradi tega ker je cena, ki ste jo limitirali, podvojena glede na prejšnjo. 22 % na 50 ali pa na 100 evrov ali pa 9 % na 100 evrov pa 22 na 50, je približno enako. Omrežnina je zanemarljiv strošek, ki ste jo tudi omejili evro, dva, mogoče tri na položnici. Tako da ta bistvi napor, ki bi moral biti narejen v zagotavljanju cenovno stabilne oskrbe z električno energijo in ostalimi energenti, ni bil narejen. Težava se pojavlja tudi zaradi tega, ker se je posledično s špekulacijami s temi energenti dražilo tudi vse ostalo. Ostala kuriva, ki so tudi ekološko ugodna, ki pomenijo neke vrste stremljenje k zelenemu prehodu, kot so sekanci, peleti in tako naprej, so se v zadnjega pol leta podvojila. In od odgovorne vlade bi pričakovali, da bi ta zakon, ki ga imamo danes na mizi, izkoristila za to, da prepreči te špekulacije in da glede na to, da proizvedemo sami to električno energijo − tukaj ste dobili pred kratkim brošurico Agencije za energijo, kjer imate tabelico, v letu 2020 smo bili 92,6 % samozadostni, kar se tiče porabe električne energije, v lanskem leto 82,9 z malo napora lahko pridemo čez 100 %, ampak ne ne tak način, kot se sedaj stvari dogajajo. Prej sem omenil primere držav, recimo Belgija je to zakonodajo izkoristila za to, da je za 10 let podaljšala obratovanje dveh nuklearnih reaktorjev. pa v ta zakon dajete nekaj stopinj višjo Savo, če bo nuklearka malo bolj obratovala med oktobrom in aprilom. To je ukrep, ki naj bi pomagal. Ampak glejte, to bo nekaj procentov več in ne bo rešilo situacije. Na drugi strani pa imamo Mokrice, kjer neko društvo že nekaj let ovira to investicijo. Mislim, da traja že 15 let od začetka, ko se je začela načrtovati, bila je že globoko v zagon in bi lahko že delovala nekaj let. To društvo je bilo sedaj nazadnje s to tožbo zavrnjeno na Upravnem sodišču in je dalo ponovno zahtevo za varstvo zakonitosti na Vrhovno sodišče. Tukaj je bil sedaj primer, da se v okviru teh ukrepov, kjer odstopate od okolijskih standardov, pa tukaj ne gre za odstopanje od okolijskih standardov, da ne bo nesporazuma, ampak gre za to, da bi lahko v ta zakon, glede na razmere, v katerih smo, take poteze, ki govorijo o blokadi dobrih investicij, ki pomenijo tudi zeleni prehod, preprečili in bi enostavno v ta člen napisali, da ta izredna pravna sredstva v času, ko je kriza, ne veljajo. Nobenemu se ne bi nič zgodilo, samo neko društvo bi nehalo metati polena pod noge investiciji, ki lahko bistveno pripomore tako k zelenemu prehodu kot tudi k zagotavljanju dodatnih virov energije. Da ne govorim o vseh ostalih. Že v prejšnjih mandatih ste se odpovedali izkoristku vodnega potenciala Mure zaradi nekih naravovarstvenih ne vem kakšnih razlogov, namesto da bi se istočasno, ko bi se ta Mura izkoristila, s primernimi rešitvami uredila tudi okolica in bi tisto območje še bolj turistično zaživelo. Odpravila bi se poplavna nevarnost, tako kot so to naredili sosedje Avstrijci pa nobeni naravi se ni nič hudega zgodilo, ampak se jo je uredilo. Ohranila se je biotska raznovrstnost, ki se je tudi nadgradila. To, kar je sedaj, je najslabše, kar je lahko, ker je to neka zapuščena zgodba, kjer se tudi naravi dela škoda. In to In to je ta zgodba, o kateri sem jaz včeraj govoril, kar se Levice tiče. To, kar vi zganjate, je čisti populizem. Na eni strani govorite o nekem prehodu pa nas obtožujete za zanikovalce podnebnih sprememb pa ne vem kaj. Ne, nismo. Normalno, da se dogajajo podnebne spremembe, ampak z ukrepi, ki jih vi zagovarjate, jih ne boste preprečili, ker je to ludizem. Treba je pa sprejemati ukrepe, ki bodo na eni strani omogočili ta prehod, za katerega je nujno, da ga storimo zaradi drugih stvari, ne samo zaradi ekoloških parametrov, in ki bodo omogočili, da se investicije, ki so v podporo temu prehodu, ne bodo blokirale, tako kot se to dogaja danes. Nekaj podobnega je tudi z napravami za samooskrbo. Veste, da so ljudje zaradi te energetske krize množično posegli po sistemih za izkoriščanje energije sonca za samooskrbo in da omrežja več ne prenesejo novih priklopov. In namesto da bi 82 milijonov evrov nepovratnih evropskih sredstev, ki ležijo nedotaknjena od prvega julija lani, čim prej, čim hitreje, čim bolj učinkovito investirali in ljudem omogočili te priklope in s tem tudi povečali oziroma zmanjšali odvisnost od ostalih energentov jim tudi cenovno omogočili boljšo dostopnost do električne energije, vi pustite ta denar že skoraj dve leti nedotaknjen. Niti evra ni bilo porabljenega. Istočasno smo vas pa poslušali, kakšna škoda se je naredila, ko se je spomladi omrežnina za tri mesece odpisala, da se je pomagalo ljudem, da so dobili za polovico nižje položnice. Če bi res ne bilo sredstev, potem ne bi bilo pametno to narediti, ampak ker so, obstajajo, pa je bil to primeren ukrep, da je gospodinjstva in podjetja, predvsem manjše podjetnike, teh stroškov izdatno razbremenil. In nekaj podobnega je bilo na kurilnem olju. Ob bistveno višji ceni kurilnega okolja danes, pa ob bistveno nižji ceni na svetovnih trgih, kot je bila oktobra lani, ta cena kurilnega okolja pred nekaj dnevi na nivoju 1,5 oziroma 1,60 evra. In šele v tistem trenutku se vlada Roberta Goloba zbudi in, glej ga zlomka, kaj naredi. Maržo zniža na 8 centov, tako da bo sedaj kurilno okolje še vedno po 1,35 ali več. Halo? Lani, ko je bila ta cena kurilnega okolja okoli 1,20, je oktobra meseca že prejšnja vlada to maržo znižala ne na 8, ampak na 6 centov. Se pravi za tretjino več, kot ste jo vi ob manjši potrebi, ker cena ni bila tako visoka, kot je danes pred ogrevalno sezona. Ob tem, da pri kurilnem olju niste znižali Namesto da bi znižali na minimum minimuma in s tem pomagali ljudem in uvedli še dodatne ukrepe, ker DDV niste znižali v zakonu, ki smo ga obravnavali zadnji teden v avgustu, ste pustili vse, in teh je okoli 15 odstotkov v tej državi, da trpijo te povečane stroške po nepotrebnem, ob bistveno višjih prilivih v proračun, ker je iz naslova različnih davščin in gospodarske aktivnosti, ki se je dogajala v prvi polovic letošnje leta, teh prilivov bilo več. V V izogib temu da sprejmete zakon, od katerega ne bo nič, smo predlagali amandma, ki govori, da vsaj deloma popravimo oziroma omogočimo neko pomoč gospodinjstvom in gospodarstvu, predvsem gospodarstvu, in govori o tem, da je zanesljiva oskrba z električno energijo tudi cenovno zanesljiva oskrba. Ker, glejte, nekdo, ki bo kupoval elektriko po 600, 700 ali pa tisoč evrov megavatno uro in je velik porabnik, ta ne bo preživel. Njemu nič ne pomaga možnost, da bo to električno energijo dobil, ker mu cena ne omogoča zanesljivosti oskrbe. Eden od ukrepov je zato zagotavljanje zanesljivosti oskrbe tudi skozi cenovno politiko. Zaradi tega predlagamo, da se v 2. členu doda četrti odstavek, ki glasi: »Med ukrepe, ki prispevajo k zanesljivi oskrbi z električno energijo, sodi tudi,« to so pa ukrepi iz prejšnjega odstavka, iz četrtega, »ukrep o deležu proizvedene električne energije, ki so jih družbe, ki so v 100-odstotni lasti države, dolžne prodati porabnikom, ki to energijo porabijo na območju Republike Slovenije. Ta delež ne sme biti nižji od 90 % proizvedene električne energije, prodajna cena te električne energije za porabnike na območju Republike Slovenije pa je lahko največ za 10 % višja od proizvodne cene,« kjer smo pa rekli, da govorimo o številkah med 40 in 60 evrov, kar je bistveno manj, kot je zdaj limitirana cena, ki jo je določila vlada. Zdaj bomo s strani predstavnice vlade poslušali mantro o tem, kako je to v nasprotju z direktivami, da tega ne moremo narediti sami, ker smo del nekega skupnega trga itd., itd. Glejte, vse te stvari veljajo, ta ta pravila so bila postavljena v nekih drugih razmerah, ko niso bile izredne razmere. Ampak kljub temu mislim, da ni nič kršeno, ker ne omejujemo prodaje ostalega deleža, določamo pa tisti minimum, ki ga potrebujemo, da da bo naše, slovensko gospodarstvo lahko nemoteno poslovalo in da bo v evropskem in svetovnem okolju konkurenčno. Se pravi, ščitimo tako svoje gospodarstvo kot zaposlene v tem gospodarstvu, kot nas vse, ker mi živimo od tega gospodarstva. Mi lahko tu parlamentiramo in razpravljamo, če ne bo gospodarstva, ki bo delovalo in bo uspešno, nas tudi ne bo. Ne vem, komu to ni jasno. Ampak treba je ravnati na ta način, podpreti tako cenovno politiko, preprečiti špekulacije, onemogočiti enormne zaslužke prodajalcem in posledično, da si delijo uprave teh družb milijonske nagrade. Jaz razumem, zakaj ne moremo priti do nekih pametnih ukrepov. Gospod Golob je bil tri mandate direktor ene takih družb, kjer je preko špekulativnih nakupov in prodaj ustvarjal enormne dobičke. Več kot je bilo tega špekulativnega nakupa in prodaj, višji so bili ti dobički, višja je bila ta uspešnost, višje so bile nagrade poslovodstvu. In normalno, da on gleda z drugačnimi očmi, ker se tega načina gledanja, ki ga je gledal dvanajst let, ni mogel kar čez noč znebiti. Ampak mi tu v parlamentu in kot vlada pa moramo gledati ne interese prodajalcev in špekulantov,

Spoštovana podpredsednica, hvala lepa za besedo. Ravno zdajle berem novico, objavljeno dobrih deset, dvajset minut nazaj: »V Holdingu Slovenske elektrarne, Premogovniku Velenje in Tešu poleg možnosti uvoza premoga, pri čemer po njihovih navedbah ne bo šlo za nadomeščanje velenjskega premoga, temveč izključno za dodajanje, iščejo tudi možnosti za večji izkop.« Spoštovani, znašli smo se v situaciji, kjer nujno potrebujemo električno energijo. Kot je kolega Černač povedal, naš amandma gre v smeri, da te krize da te krize ne prelagamo na državljanke in državljane. Kot je minister Mesec dejal ob predstavitvi dosežkov sto dni vlade, ko je rekel, da bo vlada naredila vse, da bo ona trpela, se pravi, da boste vi delali, državljani pa krize ne bodo občutili oziroma jo bodo občutili bolj malo. Ta zakon oziroma ta člen, ki ga želimo amandmirati, govori o vsem drugem kot o pomoči. Govori o vsem tem, da bo elektrika dražja za naše državljanke in državljane. Če pogledamo vse zakone, ki so bili sprejeti v zadnjih tednih in mesecih, jih bom kar nekaj naštel, se pravi, govorili smo o zakonu o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev cen energentov, o zakonu za pomoč ranljivim skupinam, danes imamo na tej seji tri zakone, spet energetska kriza in oskrba s plinom in tako dalje in tako dalje. Ampak ne morem se pa znebiti občutka, da ta vlada spet nekaj v javnosti govori, drugo pa dela. Poglejte, pred dvema mesecema oziroma mesecem pa pol koalicija sprejela zakon, tako imenovani Zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države. V tem zakonu je vladna koalicija potrdila, da bodo vse nevladne organizacije na področju okolja, ki delujejo v javnem interesu, lahko naprej in naprej blokirale infrastrukturne projekte. Kot je že kolega Černač dejal, hidroelektrarna Mokrice, petnajst let se nič ne zgodi. ne zgodi. Vi se zavedate, da prihaja energetska revščina, energetska kriza, ampak vi hkrati sprejemate zakone, ki v resnici dovoljujejo, da se trije zberejo, ustanovijo nevladno organizacijo, prejmejo iz državnega aparata sredstva, da blokirajo večmilijonske, deset ali celo stomilijonske projekte, ki bi nam zagotavljale sto in večodstotno neodvisnost od energije. Jaz si res ne morem predstavljati, kako lahko vlada govori, na primer minister Luka Mesec je zadnjič v četrtek dejal, da bodo zaprli TEŠ 6 do leta 2030, hkrati pa danes beremo, kako TEŠ 6 razmišlja oziroma nakupuje indonezijski premog, da bo kuril dodatne količine, ker vemo, da je trenutno še vedno najbolj trajen vir energije premog. In tudi eden izmed najcenejših. Zato zdaj sprašujem državno sekretarko na Ministrstvu za infrastrukturo: »Ali vi sami podpirate tak zakon, ki sem ga prej naštel?« Mi smo v prejšnjem mandatu sprejeli zakon, to je bil Zakon o ohranjanju narave, kjer smo vsaj malo zdebirokratizirali birokratski aparat teh nevladnih organizacij, kjer se vedno blokirajo takšni projekti, kot so hidroelektrarna Mokrice, vetrnice, tudi sončni paneli, tudi to se blokira. Tukaj se bomo enkrat morali usesti skupaj z vašimi zdaj že vladnimi organizacijami in se vprašati, kaj želimo: ali poceni elektriko, da lahko gospodarstvo nemoteno dela, da smo konkurenčni, da dvigujemo gospodarsko rast, ali pa bomo vpeljevali energetsko revščino, kakor ste jo vi vpeljali pred dobrim mesecem dni s tem norim zakonom, lahko rečem. Tukaj se popolnoma strinjam, ta agenda Levice in tudi Socialnih demokratov, v prejšnjem mandatu so vlado Janeza Janše napadali, kako je treba razglasiti podnebno krizo in Slovenija bo rešila svet. Pa dajte no, prosim! 2 milijona prebivalcev, res, da smo super v odbojki, super smo v basketu, ampak podnebja pa dvomilijonski narod ne bo rešil. Mislim, da je ta kriza, v vsaki stvari je nekaj dobrega, jaz vedno rečem, priložnost, da se enkrat za vselej v naši državi začnemo pogovarjati, kaj so prioritete za naše državljane in državljanke. Ko bomo imeli dostopne vire električne energije, ko bomo lahko proizvajali čisto energijo in takrat jo bomo proizvajali, ko bo BDP rastel, ne padal, ko bodo nova delovna mesta z dodano vrednostjo, kakor je tudi predsednik vlade prej v volilni kampanji vedno napovedoval, ampak s takimi zakoni, kot je bil prej omenjeni zakon Inštituta 8. marec, nikamor ne bomo prišli. prišli. Jaz absolutno bom naš amandma podprl, da bodo naši državljani in državljanke plačevali kolikor toliko poceni elektriko in ne dvokratnikov in ne vem koliko kratnikov, ki bodo prišli z vsakim mesecem dlje v zimo. In še enkrat apel vsem poslancem in poslankam ter vladi, da se res enkrat usedemo, morda tudi na izredni seji, in se pogovorimo, kaj želimo v Sloveniji. Ali želimo, da Slovenijo obvladujejo nevladne organizacije s področja okolja, ki blokirajo čisto vsak projekt, ali pa bomo najprej poskrbeli za gospodarstvo, za domove za ostarele, za mlade, da bodo lahko živeli v naši državi, tukaj delovali in se ne bodo selili v tujino? Hvala lepa.

Gre za v bistvu štiri ključne razloge. Prvo in ključno je to, da je predlagani amandma v neskladju z evropsko zakonodajo oziroma v eksplicitnem nasprotju s 5. členom direktive 2019/944. Ta člen pravi, da se cene oblikujejo prosto na trgu na konkurenčni podlagi. Kot drugo se je treba zavedati, da s takšnim poseganjem poseganjem bi posegali v fundamentalno vrednoto Evropske unije, ki je prost pretok blaga in storitev, zato je treba res vse izredne posege v elektroenergetski trg sprejemati izključno usklajeno na evropski ravni. Slovenija ni otok, Slovenija je zelo dobro čezmejno povezana. Če bomo sprejemali ukrepe, ki so v nasprotju s fundamentalnimi vrednotami in pravili Evropske unije, se je treba zavedati, da bomo tukaj zelo osamljeni, hkrati pa lahko s tem naredimo nepopravljivo škodo našemu gospodarstvu in ne samo elektroenergetskemu sektorju. Če mi zapremo naše energetske meje, kako bomo pričakovali, da nas bodo drugi oskrbovali za del, ki ga mi uvažamo? doma proizvedemo okoli 75 % tega, kar porabimo. Zdaj ko vstopamo v čas remonta, bomo skoraj 50-odstotno % uvozno odvisni. Res se je treba zavedati, da je treba premisliti kakršnekoli izredne posege v elektroenergetski trg, za katerega se zdaj vsi strinjamo v Evropski uniji, da ne deluje in da ga je treba umiriti, stabilizirati ter reformirati, ampak kako bomo to naredili sami, brez da najdemo široko soglasje tako z Evropsko komisijo kot z drugimi državami članicami, od katerih pa potem mi pričakujemo, da delujejo v našo korist. Zadnji razlog, ki bi ga navedla, da je res treba vprašati, morda ne mene, ampak koga drugega, ali je prisilna prodaja pod oceno, ki jo lahko dosežeš na trgu, res skladna s slovenskim pravnim redom na področju gospodarskih in finančnih ureditev. Tega odgovora danes jaz nisem zmožna dati, ker za to nisem pristojna, ampak si pa upam napovedati, da bi takšna ureditev, takšen amandma, imela tudi kakšne druge posledice za našo gospodarstvo. Ker pa je bilo kar nekaj zavajanj, želim ta čas izkoristiti, da pojasnim in odgovorim na nekatere druge zadeve, ki so bile odprte. Kot prvo, vlada je že julija sprejela regulacijo cen za gospodinjske odjemalce, skupne gospodinjske odjemalce, male poslovne odjemalce, osnovne socialne službe in vse druge zaščitene odjemalce. Vse to je javno objavljeno in poslance, ki se s tem še niso seznanili, vljudno vabim, da pogledajo spletno stran ministrstva ali vlade, kjer bodo našli vse ustrezne podatke in številke, da si bodo lahko izračunali, kakšen račun bodo oktobra dobili za električno energijo ali pa za zemeljski plin. Ob tem je vlada tudi znižala DDV ter prispevke OVE v tem delu. Vse to se bo poznalo na položnicah ljudi, pa ne samo ljudi, ampak tudi 100 tisoč podjetij, ki jih je vlada s to regulacijo zajela. Ostaja manjša skupina podjetij, velikih podjetij, za katere je pa vlada sprejela cel kup drugih ukrepov, s katerimi jim pomaga prebroditi to trenutno situacijo. Hkrati poudarjam, da ta predlog zakona, ki je pred vami ni ne prvi in ne zadnji v vrsti ukrepov, ki jih je vlada sprejela, bo pa pomembno vplival na obvladovanje kriznih razmer, torej na neko zelo specifično situacijo, do katere lahko pride po nekih najhujših možnih scenarijih. Hkrati pa prinaša tudi številne koristi za državljane z vidika stroškov in priložnosti v teh izrednih razmerah. Poudarjam pa, da so razmere na evropskih in svetovnih energetskih trgih izredno nestanovitne, spreminjajo se iz ure v uro, da so problemi kompleksni in da si moramo pustiti tudi nekaj manevrskega prostora, da bomo naslavljali zadeve takrat, ko bo za to čas, da jih naslavljamo. Prav tako bi se odzvala na navedbe glede tega, da ta vlada v teh dveh letih ni uspela objaviti razpisa za črpanje sredstev iz naslova načrta za okrevanje in odpornost, ki so namenjena krepitvi distribucijskega omrežja. 31. marca letošnjega leta, torej pod prejšnjo vlado je bil podpisan operativni sporazum za Evropsko komisijo za izvajanje načrta. Takoj ob nastopu mandata te vlade je novo vodstvo pristopilo k pripravi razpisa, ki bo v kratkem tudi objavljeno. Istočasno smo, ker želimo pospešiti in počrpati ta sredstva, tudi pristopili k aktivnemu spodbujanju podjetij, ki bodo do teh sredstev upravičena, da zagotovimo, da bodo sredstva lahko počrpala in da bomo pri tem uspešni. Naslonila bi se tudi na omrežnino oziroma na vsa potrebna sredstva za krepitev distribucijskega omrežja. Ob tem, ko poslušamo, da ta vlada ni nič naredila za to, da bi 80 milijonov evrov prepustila podjetjem, da izvedejo investicije v distribucijsko omrežje, je prejšnja vlada ukinila omrežnino, s katerim je povzročila nepovratne in izjemno škodljive posledice za

leta. Če pogledate veljavni načrt NEPN, nacionalni energetski in podnebni načrt, boste ugotovili, da je za distribucijsko omrežje v desetih letih predvidenih kar 4 milijarde evrov potrebnih sredstev za gradnjo. Govoriti o tem, da je sprejemljivo ukiniti omrežino, hkrati pa lahko ta izpad nadomestimo z načrti za okrevanje in odpornost, ni res, potrebujemo vsaj še enkrat toliko denarja, oboje skupaj in vsa druga možna razpoložljiva sredstva, da bomo bomo zagotovili zeleni prehod. Podjetja so se zaradi ukinjene omrežnine morala ukvarjati z osnovno likvidnostjo in plačevanjem plač zaposlenim, kaj šele, da bi uspešno vodila investicije, ki so bile predvidene. Jaz bi se tukaj zaustavila. Na določene zadeve se pa ne bom odzivala, ker mislim, da niso predmet današnje izredne seje. Hvala. Najlepša hvala. Še zmeraj razpravljamo o 2. členu in amandmaju Poslanske skupine SDS. Sprašujem, če želi še kdo razpravljati. Vidim, da je interes. Prijavite se k razpravi. Začenjam prijavo.

Besedo ima poslanec Zvonko Černač, izvolite. **ZVONKO ČERNAČ (PS SDS):** Ja, državna sekretarka je bila del visoke uradniške ekipe na ministrstvu tudi v času prejšnjega ministra in prejšnje vlade, zato najmanj, kar se pričakuje od nekega profesionalnega uradnika, je, da ne pljuva v lastno skledo. Glede neskladja tega amandmaja s 5. členom direktive ali uredbe iz leta 2019, ki govori o prostem oblikovanju cen na energetskih trgih. To bi veljalo, če ne bi nobena država, med njimi tudi Slovenija, na te cene že posegla. Pa vi ste posegli na te cene. Prej ste govorili, si preberemo na spletni stran uredbo, Uradni list imam tukaj pred sabo, 14. julij, Uredba o določitvi cen električne energije. To je ta uredba, ki limitira ceno na dvakratnik povprečne prejšnje cene za gospodinjstva in malo višje za te male odjemalce, ki jih je okrog sto tisoč. A to pa ni poseg na prosto oblikovanje cen? Ne biti smešni, no, lepo vas prosim! Od namestnika ministra se pričakuje, da je vsaj malo verodostojen. Normalno, da je treba v takih razmerah poseči, normalno, vse države so posegle, vse, večina njih bistveno bolj kot Slovenija, bistveno bolj so zaščitili ljudi in bistveno bolj so zaščitili podjetja in kmetijstvo, bistveno bolj. Sami ste navedli primerjavo v ta zakon vam bom zdaj to primerjavo prebral, vsaj tiste bistvene elemente te primerjave, ki pokažejo, kako so se posamezne države na to odzvale. Normalno je, da ko je vojna, normalna pravila več ne veljajo, vstopijo neka druga pravila. Ampak kljub temu je ta amandma, o katerem govorimo danes, takšen, da ne krši določbe te evropske regulative iz leta 2019. Zakaj je ne krši? Zaradi tega ker govori, da 10 % proizvedene električne energije lahko prodajo komurkoli hočejo, sicer je to stvar poslovne politike teh družb, ki so v stoodstotni lasti države, bodimo konkretni, HSE in GEN-I energije.

ki sta dolžna spoštovati zaščito primarno slovenskega gospodarstva in slovenskega prebivalstva. Z enim delčkom pa se tudi še vedno vključujeta kljub zaostrenim razmeram v mednarodne trge. In to je 10

ne samo dostopnost do energije, ampak tudi cenovno dostopnost do električne energije in preprečujemo nepotrebne špekulacije takih in drugačnih mešetarjev z elektriko. Tako da tukaj ste sami s seboj v nasprotju ali pa, kar je še huje, tega ne razumete. Ko govorimo o omrežnini in izpadu prve tri mesece letošnjega leta, tega izpada je bilo za okrog 70 milijonov evrov, teh sredstev v načrtu za okrevanje pa je 82 milijonov evrov. Torej je bilo izpada bistveno manj, kot je teh sredstev, ki jih je mogoče investirati. Slovenija ni edina država, ki je posegla po tem ukrepu. Prej sem prebral, da je podoben ukrep oziroma ta ukrep še velja, da je omrežnine prepolovila tudi Estonija. Se pravi, Se pravi, da nismo unikum v tem evropskem prostoru, to izhaja namreč iz vaše primerjave po posameznih državah pri tem zakonu. Estonija je celo za nazaj bistveno znižala cene električne energije. Čehi so odpravili DDV v celoti. Danci so najbolj prizadetim gospodinjstvom namenili toplotni ček v višini 800 evrov, Finci so uvedli dodatne subvencije za kmetijski sektor in za stalno izvzeli plačilo davka na nepremičnine za kmetijske stavbe in stavbe, namenjene logistični dejavnosti. Francozi so uvedli energetski vavčer za vse, ki imajo manj kot 2 tisoč evrov neto prihodkov. Nemci v celoti pokrivajo račune za ogrevanje ranljivim gospodinjstvom, Nizozemci podobno in tako naprej. To so ukrepi, ki jih sprejemajo države, ki nekako razumejo, da je treba v teh razmerah iti naproti ljudem in gospodarstvu, pomagati na eni strani, na drugi strani pa preprečiti te nepotrebne špekulacije, špekulacije, ki v bistvu to energijo dražijo. Zaradi tega je ta amandma, da damo vsaj nekaj vsebine temu zakonu. Glejte, kaj je vsebina tega vašega zakona, če ostane tako, kot je zdaj? Vsebina je ta, in s tem se je včeraj še nekdo pohvalil na odboru ali s strani Agencije za energijo ali s strani Vlade, da bo omrežnina ostala v letu 2023 na istem nivoju, kot je v letu 2022. Kaj ste pa s tem naredili? Poglejte, omrežnina je v prvem kvartalu po portalu Energetika predstavljala v strukturi 18,67 evra pri gospodinjstvih, v drugem kvartalu pa že 36,21. Najmanj, kar bi bilo potrebno, bi bilo treba to omrežnino spraviti na nivo leta 2020 ali pa 2021, če bi želeli res nekaj narediti in nekaj pomagati. Kurilno olje, ponovno ponavljam. Ko je bila cena kurilnega olja bistveno nižja, kot je danes v teh razmerah pred začetkom kurilne sezone jeseni lani, je takratna vlada 21. oktobra posegla in je maržo znižala na 6, ne na 8 centov, tako kot sedanja vlada. S tem je znižala ceno kurilnega olja na 1,0115 evrov, se pravi na 1 evro.

Gospodarstvu sploh ne, kajti gospodarstvo, večji porabniki, tudi tisti, ki niso predvideli teh razmer, ki se zdaj dogajajo in nimajo zakupljene energije za leta naprej, bodo klecnili. Zaradi tega vas prosim, da ne iščite izgovorov, kako se nekaj ne da narediti, pač pa je treba iskati rešitve, da se nekaj naredi in da se pomaga. Slovenija je bila v času prejšnje vlade na mnogih področjih med prvimi. Bili smo prvi, ko smo pokazali, kako je treba ravnati v primeru vojne v Ukrajini. Prvi. Cela opozicija se je takrat na čelu s Tanjo Fajon, sedanjo zunanjo ministrico, spakovala nad tem dejanjem. Ni minil teden, dva tedna, da so tej poti sledili najvišji predstavniki Evropske unije. Kar se tiče tega posega na energetskih trgih in glede regulacije cen, bodite prepričani, da prej kot v roku meseca dni se bo podobno, kar predlagamo mi, zgodilo na nivoju Evropske unije. Namesto da bi bila Slovenija prva na tej poti in tudi pokazala en pameten odnos do svojega gospodarstva in svojega prebivalstva, išče načine, kako bi se skozi birokratske ovire ne storilo nekaj, kar je treba v danem trenutku storiti. In še nekaj. Ne razumem, zakaj vlada ne naredi maksimalno, kar je mogoče narediti, glede na razmere. Bistveno lažje je zdaj narediti posege na področju regulacije teh cen, kot jih je bilo narediti kadar koli v preteklosti. Tretja zadeva. Ta zakon, glede na to da bo veljal do konca leta 2025, je bil idealna priložnost za to, da bi se ta prehod, o katerem so vas polna usta,

se ne odpravi možnost metanja polen pod noge investitorjem, ki že leta in leta izvajajo investicijo, Mokrice je konkreten primer, pa je ne morejo dokončati, se ne bo dalo. Namesto da bi se to zgodilo, se ta zakon ukvarja z nekimi administrativnimi formalizmi. V njem imate napisano, do katere temperature bo pozimi največ mogoče ogrevati stavbe, do katere jih bo mogoče največ ohlajevati, katere javne površine in javne prostore ne bo več treba osvetljevati in takšne nebuloze, namesto da bi razmišljali o tem, da se začnejo pospešeno uvajati pametni sistemi osvetljevanja javnih površin in tako naprej, ki delujejo na podlagi nekega principa frekvence, ki se v tistem prostoru dogaja. Nekaj podobnega velja tudi za vse ostale sisteme. 12. člen govori o neki gospodarski družbi, kjer ima država ali pa občina naložbo v njej, ki bo proizvajala energijo iz obnovljivih virov energije in bo morala polovico te energije dati na trg gratis. Če damo na stran, da je ta člen narobe napisan in nikoli ne bo izveden v praksi, se tudi postavlja vprašanje, kdo bo to storil. Ne bo takega primera. Cel kup zadev je v tem zakonu, ki nič ne pomagajo blažiti te razmere, v katerih se nahajamo danes in v katerih se bomo po vaših predvidevanjih nahajali do konca leta 2025. Tudi na to smo imeli pripombo, ker s tem na nek psihološki način kažemo, da bo ta kriza še kar trajala. Namesto da bi storili vse, da bi se v doglednem času nekje do konca prihodnjega leta zaključila. Smo relativno majhna država, sicer vpeti v ta evropski in mednarodni prostor, ampak kar se tiče oskrbe z energijo, imamo dobre podlage in imamo dobre resurse in imamo dobre kapacitete in bi jih lahko maksimalno izkoristili. Tudi navedba državne sekretarke, da Slovenija je trenutno samozadostna na nivoju 75 %. 75 %. Podatka za leto 2022 po moje še ni, ampak za leti 2020, 2021 pa je. Prej sem ga jaz pokazal, dobili smo ga vsi poslanci pred dnevi od Agencije za energijo. Jaz tu ne vidim procenta 75, vidim pa

in za 2021 82,9, ker je bila aktivnost po lockdownu bistveno višja. Vidim pa upadanje proizvodnje, kar je zaskrbljujoče ob vseh teh velikih govorancah. Če smo bili prej na 12 tisoč kilovatnih urah, smo zdaj pod 12 tisoč. To pa je problem. Ob vsem tem govorjenju, kako bomo več, več obnovljivih, več tega, proizvajamo vedno manj.

upravljavce teh družb, da v okviru poslovne politike ta amandma implementirajo v poslovno politiko za novelacijo poslovne politike za letošnje leto in za naslednja tri leta. In to je to. In naredite nekaj konkretnega za gospodarstvo. Hvala.

nekaj meseci tukaj javno tudi povedal, da se mora ogniti pri ceni energentov, električne energije in plina, borzam.

finance povedali, da je treba regulirati cene energentov. To sem jaz predstavil že junija in julija, ko ste rekli, da je to populistično. Ni populistično, ko se posega na znesek položnice enega podjetja iz Pomurja, ki je plačalo majski račun za 10 tisoč evrov, sedaj je dobilo račun za 60 tisoč evrov.

kurjave? Na nek način mora država poseči v državno imetje, in to so državna podjetja, ki proizvajajo električno energijo, in na trgu trgu ponuditi domačim odjemalcem tako iz gospodarstva, javnega sektorja ter državljankam in državljanom nižje cene. To je jasno. Če ne morete drugače, sem že prejšnjič predlagal, da se uvedejo izredne razmere. Pa ni treba uvesti izrednih razmer, kajti izredne razmere so na položnicah, in to od državljana pa vse do javnega sektorja. Izredne razmere so na položnicah. Tukaj mora povleči jasno potezo vlada do lastništva kot lastnika državnega podjetja, ki proizvaja energent elektriko, in naložiti, naložiti, da energijo prodaja ne na borzi, ampak na trgu slovenskim porabnikom po ne več kot 10-odstotnem pribitku in imamo takoj regulirane cene. S tem se mi vsi strinjamo. In to je ta amandma, ki ga, prosim, podprite in bodo avtomatsko imeli slovenske proizvode električne energije naši državljani v vseh segmentih, ki sem jih povedal, in nižje položnice. Čisto enostavno povedano. Regulirali smo davke z 22 na 9,5, kar smo pa mi amandmirali na 5 %. Evropska direktiva je tudi v tem primeru nakazala, da imamo možnost in razpon do 5 %.

vložila prav v to, da se njihovo domače gospodarstvo in državljane zaščiti pred visokimi cenami. 2,79 milijard evrov. veste, kaj to pomeni? Če ne bomo sedaj mi pomagali podjetjem z nižjimi energenti, bomo spet nekonkurenčni in bo proizvodnja v gospodarstvu dobesedno shirala. se tistega scenarija, kot je tudi vaš predsednik vlade povedal, da morajo nekatera podjetja zapirati. Ampak ali je to rešitev? Rešitev imamo tukaj sedaj na mizi. Podprite amandma, da se zaščiti slovenski trg, ali pa uvedite izredne razmere na področju energentov. ne me krivo razumeti, na področju energentov, da se zaščiti slovenski trg, slovenski državljan, slovensko gospodarstvo in javni sektor, ki ne more več tega zvišanja vzdrževati in plačevati.

s tem zakonom. Tudi sam ga podpiram, zato smo tukaj. Ampak če bomo sami še dodatno naredili korak dalje, bomo priskrbeli tudi več dodane vrednosti za naše gospodarstvo, za naše ljudi in za naš javni sektor tudi postorili. In to je ključno.

intenzivno deloval na področju geotermije. Tudi v Lendavi smo, zahvaljujoč Upravni enoti Lendava, ki se ji iz srca zahvaljujem, zelo hitro pridobili prvo gradbeno dovoljenje za pilotno proizvodnjo iz geotermije električne energije. Imamo podjetje, ki ima daljinsko ogrevanje na področju geotermije, in sicer v Lendavi, ki nima interesa razširiti daljinskega ogrevanja oziroma mreže odjemalcev.

vsaka država, vsak odgovorni lastnik domačega budžeta, podjetja ali pa javnega sektorja želi dobiti čim nižjo ceno ali pa vrednost svojega energenta.

Obstaja možnost proizvodnje električne energije in tudi razširitve daljinskega ogrevanja na geotermijo. O tem se nismo pogovarjali, je pa ključen energent, energent, ki nima nobenega vpliva, ne od sonca ne od vetra ne od hidroloških razmer, je v neomejenih količinah, ki jih lahko tako rekoč koristimo dan in noč. To so ti predlogi, s katerimi želim pomagati in na nek način prisluhnite. To ni populistično, to je povsem zdravo razmišljanje zdravega človeka, ki hoče državljankam in državljanom ter gospodarstvu in javnemu sektorju dobro. Nič drugega ni. ni. Prosim, ne na drugačne načine iz tega konteksta iskati izhode, kako ne bi naredili. Dajte iskati, naložite podjetjem, glejte, ta, ta, ta, ta podjetja so naši proizvajalci električne energije in naj iščejo

Hvala lepa za besedo. Tudi sam moram malce pojasniti zgodbo in ozadja tega amandmaja, ki je predlagan k temu členu.

Zdaj pa takole. Omenjeni so bili ukrepi drugih držav, kaj druge države počnejo, kako pomagajo in tako dalje. Kot sem že omenil v predstavitvi stališča poslanske skupine, naraščanje cen energentov se ni začelo letos. Začelo se je lani, leta 2021, že v drugem kvartalu, potem pa v drugi polovici leta vedno bolj. Proti koncu leta, vemo, da smo že bili soočeni s kar precej visokimi cenami električne energije in zemeljskega plina, ki so bile že takrat pri tistih vrednostih skorajda nepredstavljive, zdaj so pa še dvakrat tolikšne. Tisti, ki so zadeve spremljali, predvsem energetiki, so zadevo tudi dobro poznali, ravno tako tudi Evropska komisija, ki je zato že v prvi polovici oktobra 2021 sprejela prva priporočila državam članicam, kakšni naj bodo njihovi ukrepi za pomoč proti visokim cenam. Torej prva polovica oktobra lani. V Sloveniji od takrat pa do konca leta ni bilo nobene reakcije s strani vlade. Bilo je samo povedano na tiskovnih konferencah, da resorno ministrstvo pripravlja ustrezne ukrepe. Rezultat velikega prizadevanja teh ukrepov je bil sprejet komaj v interventnem zakonu, ki je bil sprejet konec februarja lani, mislim, da je začel veljati to je bil zakon o blažitvi posledic visokih cen električne energije oziroma energentov. V tem zakonu je bil sprejet ukrep, omenjen je bil tudi danes, danes, ki je za tri mesece, to so bili meseci februar, marec in april 2022, črtal s položnic omrežnino. To je zgodba, ki bo To je zgodba, ki bo privedla pravkar do tega, kakšno je protislovje tega amandmaja, ki ga sami predlagate. predlagate. Tudi omrežnina je bila večkrat omenjena v razpravah prejšnjih govornikov, zato moram to povedati še enkrat, ki je povzročila posledice, kot jih je navedla tudi državna sekretarka. Oslabila je podjetja, operaterje, torej distribucijska podjetja in prenosno podjetje in posredno povzročila manjši investicijski ciklus v omrežja z vidika priključevanja samooskrbnih naprav, čeprav so se pa tukaj na tem področju, kar se zdaj očita trenutni vladi, začeli zaostanki nabirati že kar precej nazaj. nazaj. Želim povedati to, da v predlaganih ukrepih Evropske komisije ne oktobra lani, ne marca letos, pa maja letos, pa RePower EU in tako naprej, nikjer ne boste zasledili, da Evropska komisija priporoča ukrepe na področju omrežnine. Ravno zato, kar pa je bilo seveda povedano, in to drži, da so predvsem distribucijska omrežja pa na splošna omrežja, tudi prenosno, eden od ključnih členov

zakaj takrat v zakonu februarja, marca leta 2022, ki bi naj blažil posledice visokih cen energentov − že takrat so bile v javnosti široke razprave o tem, da imamo domačo proizvodnjo, koliko je proizvodna cena NEK, koliko je proizvodna cena TEŠ, koliko je proizvodna cena Dravskih elektrarn − niste tega sprejeli, kar zdaj predlagate v amandmaju? To je pa najbolj zanimivo v celi zgodbi. Zakaj niste takrat tega sprejeli? Pustili bi omrežnino pri miru, bi to sprejeli in bi vse rešili. Kaj vas je oviralo, da bi takrat to sprejeli? Natančno to, kar je državna sekretarka povedala, da se to ne more narediti. In zato tudi vi niste mogli tega narediti in niste naredili. Ta amandma ste vložili vnaprej vedoč, da je v protislovju in da ga ne ne morete niti zdaj predlagati, ker ni v skladu z evropsko zakonodajo, in ga tudi takrat niste, ko bi ga lahko sprejeli. In to je zdaj v bistvu glavni argument proti sprejetju tega amandmaja. Zato ker ne pije vode na nobenem področju. Ostale zadeve glede energetske politike. Kot je bilo rečeno, v Sloveniji imamo nacionalni energetski in podnebni načrt. Ko se bo o njem razpravljalo, pripravlja se novelacija, bodo javne razprave, tam se bodo pa lahko vse te stvari povedale, od Mokric do ostalih ostalih projektov in karkoli drugega. To mogoče ni tema današnjega zakona in pa seveda tudi ne, katere ukrepe na področju cen energentov je vlada naredila. Današnji zakon, ki ga sprejemamo, vzpostavlja samo pravno podlago za eventualne ukrepe v primeru energetske krize. Ne vzpostavlja pa ta zakon nobenih ali pa zelo malo teh nekih cenovnih pomoči. To je že bilo narejeno in je že bilo povedano. Vlada je sprejela uredbo omejitvi cen električne energije, sprejela je uredbo o omejitvi cen zemeljskega plina, sprejeli smo znižan DDV, vlada je sprejela tudi formulo, s katero se regulira cena naftnih derivatov. Kot ste mogoče lahko videli, je danes

so bili zakoni za pomoč gospodarstvu, kjer tudi nekaj tega sodi noter, kar ste prej omenjali, in se bo tam pomagalo, tudi nekaj kmetijstva in ostalega je bilo

da se takšen ukrep ne more sprejeti, ker ni skladen s sodobnim sistemom trga, zakonodajo EU ali pa karkoli hočete, kar je že tudi gospa sekretarka zelo natančno v vseh štirih točkah opisala, čeprav nekateri mogoče niso slišali.

Aha, najprej je replika. Poslanec Černač, izvolite. **ZVONKO ČERNAČ (PS SDS):** Jaz zdaj ne vem, zakaj gospod Lah stalno ponavlja to manipulacijo in mantro o tem, kako so cene energentov začele naraščati v zadnjem kvartalu lanskega leta in v prvem letošnjega leta in da takrat prejšnja vlada ni ničesar storila, nobenih ukrepov ni sprejela. Glejte, če mediji o tem niso poročali, ker niso jedli prejšnji vladi tako iz roke, kot jedo vaši, očitno še na wc vašega premierja spremljajo, da ne bi slučajno kaj ušlo, potem ne pomeni, da se nič ni zgodilo. Saj imate na spletnih straneh, preberite si, pri bogu svetemu, kaj se je dogajalo. In dobro veste, da v zadnjem četrtletju lanskega leta so se te razmere dejansko začele segrevati in so se bistveno bolj začele segrevati v prvem kvartalu letošnjega leta. Takrat seveda ni bilo potrebe po tako ekstremnih ukrepih, kot je bila potreba kasneje in kot je potreba danes. V tem obdobju, o katerem vi govorite, o zadnjem kvartalu lanskega leta, je bil dizel v Sloveniji po 1,30 evra, bencin je bil po 1,26 evra. Koliko je bil včeraj dizel? 1,76 Koliko je bilo včeraj kurilno olje? 1,50 evra. Koliko je bilo pa takrat? 1,20 evra. Ko je bilo 1,20 evra, je prejšnja vlada 21. oktobra sprejela znižanje marže na šest centov, vi ste jo pa zdaj samo na ste jo za tretjino manj znižali, kot jo je vlada takrat. Ob bistveno bolj ugodnih pogojih oziroma ob manjši stroškovni izpostavljenosti ljudi, prevoznikov in vsega ostalega je posegla bistveno ostreje. Tako ne govorite tega, kar ne drži. Zakaj ni uvedla v začetku letošnjega leta s tem zakonom, ki ga je Državni zbor ob obstrukciji opozicije, katere del so tudi posamezni vaši poslanci danes tukaj, Levica in SD pa v celoti, ta zakon je šel v dobro vseh, ko je prepolovil te položnice, 22. februarja je bil ta zakon sprejet, ne marca, 22. februarja? Zakaj se takrat ni poseglo na tak način, kot se predlaga danes? Ker za to ni bilo potrebe. Takrat je bila cena elektrike, povprečna cena megavatne ure okoli 60 evrov. Samo nekateri trgovci so s 1. januarjem ceno dvignili, večina ne. ne. Cene na mednarodnih trgih niso bile 500, 600 evrov, kot so bile do pred kratkim, ali pa 300, 400, ampak so bile na nivoju okoli 100 evrov. Zato ni bilo potrebe po takem posegu, kot je potreba danes. Danes pa je potreba.

iz leta 2019 sicer govori, da ne bom ponavljala tega, kar sem rekla, ampak dopušča tudi javne posege v ceno za ranljive skupine oziroma za gospodinjske odjemalce. Ravno na tem sloni tudi regulacija, ki jo je vlada sprejela za skupine, ki sem jih v prejšnjem izvajanju že naštela. Kakršnokoli omejevanje prostega trga ali regulacija cen za gospodarstvo je izrazito prepovedana z evropskim pravom, kar je jasno vidno tudi na današnjem španskem primeru. Španija je morala dobiti posebno odobritev s strani Evropske komisije, da je lahko vzpostavila regulacijo cen za plin. Tukaj je res treba poudariti, da amandma, takšen, kot je, je neskladen z evropsko zakonodajo in nesprejemljiv. Kar se tiče kurilnega olja, sem jaz prepričana, da vam bo gospodarski minister podal vsa pojasnila. Ampak plastično si pa predstavljam, da je marža plačilo za opravljeno delo, ker tudi vi najbrž ne delate zastonj. Tukaj pa velja opozoriti na škodo, ki ste jo naredili z absolutno omejitvijo cen, kjer so morali dobavitelji kupovati pod nabavno ceno na svetovnih trgih in ste s tem potencialno zvrtali več kot 100 milijonov evrov luknje v proračun z odločitvami prejšnje vlade, in to je nesprejemljivo, negospodarno in neodgovorno. Tako da ne vem, kako lahko vi očitate tej vladi takšne stvari, pod svojim pragom pa ne pometete. Glede visokih cen elektrike bi povedala, žal zdaj trenutno gospoda ni v dvorani, da bi slišal moja dodatna pojasnila. Dejstvo je, da se visoke cene na veleprodajnih trgih, na evropskih borzah trenutno še ne prelivajo v končne cene. Ravno zato je ključno, da zdaj in danes delujemo usklajeno in sprejemamo evropsko dogovorjene korake, kako bomo intervenirali, kdaj bomo intervenirali in kaj bo to pomenilo za gospodarstvo v vseh državah Evropske unije.

avgusta letošnjega leta kažejo 60 evrov na MWh povprečno ceno. To je tudi eno zavajanje. Je pa res, da je treba danes ukrepati in takoj ukrepati, da se te cene, ki se pojavljajo zdaj na energetskih borzah, ne prelijejo potem naslednjo leto do končnih odjemalcev.

Podajam pobudo, da potem vladi predlaga seznam, koga bomo odklopili in kako ga bomo odklapljali. Pojasnila sem, da ko gremo v remont, bomo skoraj 50-odstotno uvozno odvisni. To pomeni, da če zapremo naše meje in sprejmemo vaš amandma, ne bomo mogli uvažati elektrike za 50 % končnih odjemalcev v Sloveniji. Če je ta amandma, kot vi pravite, edina rešitev za naše gospodarstvo, potem predlagajte, koga odklopimo. Glede geotermije bi tudi podala pojasnilo, čeprav vem, da ni tema današnjega srečanja, bi pa predlagala, da se investitorji enostavno obrnejo na sredstva, ki so na voljo na ministrstvu in na drugih

Glejte, državna sekretarka, kar vi govorite, mora temeljiti na nekih podatkih. Nismo v neki gostilniški debati. Vi ste rekli, povprečna cena električne energije avgusta je bila 60 evrov za MWh za gospodinjstvo. Od kod je ta podatek? To ne drži. To ne drži. Vaše limitirane cene veljajo od 1. 9. Vsi ostali ukrepi tudi. Avgusta so veljale neke druge razmere. Dobavitelji so začeli, tudi tisti, ki tega niso storili v prvi polovici leta, dvigovati cene s 1. avgustom. Na spletni strani ministrstva, Direktorata za energijo, na vaši spletni strani beremo lahko podatke o teh cenah. Saj je vse objavljeno. V prvem kvartalu letošnjega leta je bila cena električne energije za gospodinjstva

77,70. Od kod je teh 60 evrov? Teh 60 evrov tudi v obdobju, ko so veljale znižane cene zaradi odpisa omrežnin in vsega ostalega, ni bilo. Povprečne cene govorim, tako da ne zavajati. Tisto, kar je pa bolj pomembno, kaj se dogaja in kdaj so se ti skoki začeli dogajati in zakaj je potrebno zdaj bolj odločno ukrepanje, pa so vaši podatki o vsem ostalem, se pravi o vseh pribitkih, ki gredo na to ceno.

V naslednjem kvartalu bo še višja. Malenkost se bo ta ublažitev mogoče zgodila, ampak verjetno se ne bo, ker ste limitirali na bistveno višjo ceno to energijo kot 77, 70. Kot veste, ste jo s to uredbo limitirali s 1. 9. na 98 centov oziroma v povprečju tam nekje na 110. Torej v tretjem kvartalu bo še višja cena. Pa danes nismo govorili največ o gospodinjstvih, ker tukaj so neki ukrepi vseeno bili sprejeti, da ta skok ni še pretirano višji. Govorili smo predvsem o gospodarstvu, o tisti hrbtenici, o največjih gospodarskih družbah, kjer pa ni bilo narejeno nič. nič. Treba bi bilo zagotoviti vsaj v teh naslednjih mesecih, da nam ta gospodarska dejavnost ne bo upadla, ker ko enkrat začne gospodarska dejavnost usihati, jo je zelo težko nazaj oživiti. Hvala. lepa. Državna sekretarka, želite mogoče pokomentirati to, glede na to da sta bila naslovljeni ali ne? Vlada ima možnost komentirati stvari, da stvari, da jih pojasnjuje javnosti, saj zato so tukaj. Sprašujem, če želite. Če ne, bom vprašala vse. Še zmeraj smo pri 2. členu ter amandmaju Poslanske skupine SDS. Želi še kdo morda razpravljati? Želite vi še nekaj povedati? Izvolite.

Podatki, o katerih sem govorila, so objavljeni na Statističnem uradu Republike Slovenije in veljajo za negospodinjski odjem za mesec avgust. Je pa res, da sem po pomoti zamešala ceno elektrike in zemeljskega plina. 60 evrov na megavatno uro velja za povprečno ceno za negospodinjski odjem za zemeljski plin, 162 evrov na megavatno pa za negospodinjski odjem električne energije. To so uradni podatki, ki so bili objavljeni 5. 9. na spletni strani Statističnega urada. Hvala.

pa grem čisto na drugo področje, ampak samo da dam uvid, da evropske direktive so že bile velikokrat in so kršene dnevno. Potem pridejo pa penali, to je res, na primer Zakon o elektronskih komunikacijah, sicer čisto drugo področje, ki bi ga moral sprejeti Državni zbor že konec leta 2020 oziroma bi moral začeti veljati.

tudi javnosti, da evropske direktive je seveda treba spoštovati, vendar če se v kriznih razmerah en člen krši, če se nacionalna država v zakonodajnem postopku odloči, to se je že dogajalo in tudi ta zakon zato omenjam, ker je prejšnja KUL opozicija nagajala vladi, da tega zakona o elektronskih komunikacijah ni mogla sprejeti čisto iz nagajanja in lobiranja enih multinacionalk Ponovno vas opozarjam, poslanec, nehajte zlorabljati 2. člen tega zakona, zato da obračunavate z nekimi zgodovinskimi dejstvi, ki jih tu vpletate. Prosim, da se osredotočite na današnjo razpravo, Hvala lepa. **Nadaljevanje hočem poudariti, da bodo tudi državljani in državljanke razumeli, kako delujejo evropske direktive in kako deluje nacionalna zakonodaja. Samo še enkrat poudarjam. Zakon, ki bi moral biti sprejet po direktivi že leta 2020, še sedaj ni sprejet, je v postopku

se bo pa izkazalo, da nacionalne države drugače gledajo to krizo, kot je. Samo to sem hotel izpostaviti. Hvala za dovoljenje, da sem dokončal misel. Spoštovani poslanec, mnogokrat so se kršile te direktive, ne samo na tem primeru, tako da ne bi sedaj k 2. členu in amandmaju vaše poslanske skupine pripenjali cele zgodovine

zakaj državna sekretarka sedi, ko govori, mi ostali pa moramo stati. Torej povejte, ali ste sedaj spremenili pravila igre v tem državnem zboru, da bomo vedeli za naprej. Ker lahko gremo v skladu s to paradigmo do tega, da bomo počasi začeli ležati, ko bomo govorili. Druga zadeva. Prosil bi vas, da ne posegate v razpravo poslanca, ki ni nič odstopala od ustaljenih pravil, ki veljajo v Državnem zboru! On je s primerjavo samo želel povedati, da tudi če bi šlo v tem primeru do kršitve, pa ne gre, kar sem jaz zelo detajlno pojasnil in ne bom tega v okviru postopkovnega še enkrat pojasnjeval, ker če bi šlo do kršitve, potem je že Vlada kršila to uredbo iz leta 2019 z akti, ki jih je do sedaj sprejela glede reguliranja teh cen. je povedati, da tudi če bi do tega teoretično prišlo, je čas, v katerem je treba te stvari urediti takšen, da jih lahko na ustrezen način tudi uredimo. In je podal neko primerjavo z drugimi primeri, kjer se take stvari pa dejansko dogajajo in trajajo leta in leta, preden se uredijo.

ni, razpravo zaključujem. V razpravo dajem 21. člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Sprašujem, ali želi tukaj morda kdo razpravljati.

1. januarja letos bistveno dvignila v času, ko se ne bi smela, glede na to da so cene že začele naraščati. Zaradi tega bi pričakovali od koalicije, ker ima to možnost, da vsaj nekaj naredi v podporo gospodarstvu in prebivalstvu in to omrežnino postavi nazaj na nivo leta 2021.

O amandmajih bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali danes v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. Prehajamo na **3. TOČKO DNEVNEGA REDA, 12. 9. 2022 obravnaval Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz naslova kreditov, najetih za zagotavljanje likvidnosti na organiziranih trgih električne energije ter emisijskih kuponov in obveznosti iz nakupa dodatnih količin zemeljskega plina izven trga Evropske unije, ki ga je Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici Vlade. Izvolite. Hvala. Spoštovane poslanke in poslanci! Pred vami je predlog zakona, katerega namen je zagotoviti zanesljiv dostop upravičenim energetskim podjetjem do kratkoročnih likvidnostnih obratnih sredstev, ki jih potrebujejo za pokrivanje kratkoročnih ekstremnih likvidnostnih obremenitev in zagotavljanje denarnih kritij, ki so jih energetska podjetja zavezana zagotavljati klirinškim bankam v zvezi z borznimi finančnimi posli za ščitenje cen njihovih portfeljev energentov. To bo posledično zagotovilo stabilnost in zanesljivost oskrbe končnih odjemalcev energentov v Sloveniji. Zakon se sprejema v luči izrednega porasta cene energentov, saj so družbe, ki delujejo na veleprodajnih energetskih trgih za predmetne finančne posle dolžne zagotavljati vedno višje zneske denarnega kritja, ki se za zadevne finančne posle zvišuje sorazmerno s porastom cen in njihove volatilnosti. Za ponazoritev. V zavarovanju izpolnitve posla dobave električne energije po 60 evrov na megavatno uro je treba ob ceni 600 evrov na megavatno uro zagotoviti denarno kritje v približno desetkratnem znesku celotne vrednosti posla od njegove sklenitve. Številni tržni udeleženci so zaradi teh ekstremnih razmer v nevarnosti, da njihova likvidnostna denarna sredstva oziroma rezerve v ekstremnih tržnih razmerah ne bodo zadostovale za pokrivanje zahtev po zagotavljanju klirinških kritij. Takojšnja zagotovitev denarnega kritja pa je predpogoj za samo trgovanje na terminskem trgu ter ohranitev tržne pozicije že sklenjenih terminskih poslov, ki so nujni za varno in zanesljivo kasnejšo dobavo energije. Glavni razlog za sprejetje predloga zakona po nujnem postopku je, da se v čim krajšem času zagotovi zagotovi upravičenim energetskim družbam potrebno poroštvo za obveznosti iz naslova najetih kreditov, ki jih ti potrebujejo za pokrivanje obveznosti iz naslova delovanja na trgih električne energije ter poroštvo za nakup zemeljskega plina izven trgov EU. Zaradi vsega naštetega predlog zakona predvideva sledeče rešitve: za namen zagotavljanja nadaljnjega izvajanja cenovnega ščitenja proizvodnje električne energije in zagotavljanja varnega in stabilnega poslovanja ter zagotavljanja zanesljive oskrbe končnih odjemalcev z električno energijo v Sloveniji daje Republika Slovenija navedenim upravičencem, prisotnim na organiziranih trgih z električno energijo, vključno z organiziranimi trgi emisijskih kuponov, poroštvo za 80 % obveznosti posameznega upravičenca iz naslova najetih kreditov, ki jih ti potrebujejo za pokrivanje obveznosti do finančnih institucij klirinških bank iz naslova delovanja na organiziranih trgih električne energije. Zakon predvideva poroštvo do maksimalne skupne vrednosti 800 milijonov evrov za družbo HSE in 400 milijonov evrov za družbo GEN energija in z njo vertikalno povezane družbe Gen-I. Za namen zagotavljanja nemotene oskrbe odjemalcev zemeljskega plina v Republiki Sloveniji daje Republika Slovenija v tem zakonu navedenemu upravičencu, ki kupuje zemeljski plin, s katerim bo nadomeščen ruski plin, na trgih izven EU, poroštvo za 80 % obveznosti upravičenca iz naslova najetih kreditov, ki jih ta potrebuje za zagotavljanje likvidnosti za nakup zemeljskega plina izven EU. S tem se bo zagotovila nemotena oskrba odjemalcev zemeljskega plina v Republiki Sloveniji. Posamezna družba, za katero Republika Slovenija daje poroštvo po tem zakonu, od uveljavitve tega zakona do dokončne povrnitve prejetih sredstev v zakonu navedenih rokih, torej 31. avgust 2023 za odplačilo kreditov in 31. december 2025 za zapadlost prevzetih obveznosti iz naslova nakupa zemeljskega plina izven EU, ne sme izplačati dobička, izvesti nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izvesti izplačila nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu. Spoštovane poslanke spoštovani poslanci! Mogoče gre res za tehnično malo bolj kompleksen zakon, ki pa ni nič kaj drugačen, kot so ga nekatere države članice že sprejemale ali so pa trenutno v enakem postopku kot mi. V vladi se zavedamo nujnosti, zato smo tudi predlagali sprejetje predloga zakona po nujnem postopku, vse zgolj z namenom, da se omogoči hitra in učinkovita uveljavitev ukrepov, ki energetskim družbam omogočajo nadaljnje delovanje varne oskrbe energije za slovenska gospodinjstva, malo in veliko gospodarstvo ter seveda vse javne zavode. Hvala tudi opoziciji za razumevanje na odboru

Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za finance. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici Andreji Kert. Izvolite.

Odbor za finance je na 4. nujni seji 12. 9. 2022 obravnaval Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz naslova kreditov, najetih za zagotavljanje likvidnosti na organiziranih trgih električne energije ter emisijskih kuponov in obveznosti iz nakupa dodatnih količin zemeljskega plina izven trga ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje predložila Vlada. Na seji odbora so sodelovali predstavnice in predstavniki Ministrstva za finance, Ministrstva za infrastrukturo, Državnega sveta in Zakonodajno-pravne službe. V uvodni dopolnilni obrazložitvi sta minister za infrastrukturo in državni sekretar Ministrstva za finance predstavila glavni cilj in poglavitne rešitve predlaganega zakona. Cilj predloga zakona je omogočiti zanesljiv dostop upravičenih energetskih podjetij do kratkoročnih likvidnostnih obratnih sredstev, potrebnih za pokrivanje kratkoročnih ekstremnih likvidnostnih obremenitev, povezanih z zagotavljanjem denarnih kritik, ki so jih energetska podjetja zavezana zagotavljati klirinškim bankam v zvezi z borznimi finančnimi posli, zaščitene cene njihovih portfeljev energentov in posledično zagotavljanje stabilnosti in zanesljivosti oskrbe končnih odjemalcev in energentov v Republiki Sloveniji. Na tej podlagi se trem največjim energetskim podjetjem v Sloveniji zagotovi poroštvo za 80 odstotkov obveznosti družb iz naslova najetih kreditov oziroma nakupa zemeljskega plina na trgih izven Evropske unije, in sicer za družbo Holding Slovenske elektrarne, d. o. o, do skupne višine 800 milijonov evrov, za družbo GEN energija, d. o. o, in njo vertikalno povezane družbe GEN-I, d. o. o., do skupine skupne višine 400 milijonov evrov in družbe Geoplin, d. o. o., Ljubljana, do skupne višine 400 milijonov evrov. Pojasnjeno je bilo, da so tudi druge države primerljivo pristopile k reševanju obravnavane problematike. V nadaljevanju je predstavnica Zakonodajno-pravne službe pojasnila, da z amandmaji koalicijskih poslanskih skupin niso bile upoštevane vse pripombe službe iz pisnega mnenja ter opozorila na posamezne pripombe, ki z amandmaji niso bili upoštevane. Izpostavila je pomanjkljive opredelitve nekaterih pojmov, predvsem glede prepovedi, ki izhaja iz 8. člena predloga zakona, pri tem pa je opozorila tudi na problematiko časovnih opredelitev navedene določbe. Na seji prisoten predstavnik Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je pojasnil, da komisija predlog zakona podpira. Ob tem je predstavil nekatere pripombe iz pisnega mnenja komisije, vezane predvsem na poseben položaj držav na Iberskem polotoku, višino zavarovanj za izpolnitev poslov dobave ter glede rokov iz 8. člena predloga zakona. V razpravi so članice in člani odbora predlagane rešitve načeloma podprli. V razpravi so bili izpostavljeni različni pogledi na dosedanje ukrepe na finančnem in energetskem področju, ki so bili sprejeti oziroma se pripravljajo. Članice in člani so predstavili tudi različne ideje glede možnih načinov soočanja vlade z energetsko krizo v Sloveniji in pa EU. Pri tem so bile predstavljene nekatere rešitve in prakse iz drugih držav. Izpostavljena pa je bila tudi problematika, povezana z začasno ustavitvijo Nuklearne elektrarne Krško zaradi remonta oktobru 2022. Na seji sta minister za infrastrukturo in državni sekretar Ministrstva za finance podala dodatna pojasnila ter predstavila nekatere že izvedene in načrtovane ukrepe vlade, namenjene soočanju z energetsko krizo, inflacijo in draginjo. Glede predvidenega remonta je bilo tudi pojasnjeno, da je bila v skupini strokovnih deležnikov sprejeta odločitev, da se termina remonta ne prestavlja zaradi jedrske varnosti, vnaprej predvidenih in načrtovanih del, ki vključuje več kot sto podizvajalcev, ter visokih stroškov, ki bi nastali pri spremembi tega termina. Predstavnika vlade sta podrobno predstavila aktivnosti in načrte vlade ter sodelovanje z Evropsko komisijo in drugimi državami članicami pri iskanju rešitev na področju dobave energentov in rastjo njihovih cen. Po opravljeni razpravi je odbor obravnaval vložene amandmaje koalicijskih strank in jih tudi sprejel. Nato je sprejel tudi vse člene zakona in s tem tudi predlog zakona, ki je danes pred nami. Hvala lepa. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Levica, zanjo poslanec Milan Jakopovič. Izvoli. Hvala lepa za besedo. S predlaganim zakonom se zagotavlja dostop do kratkoročnih likvidnostnih sredstev, ki jih podjetja potrebujejo za pokrivanje ekstremnih ekstremnih obremenitev, do katerih prihaja v aktualni energetski krizi in povečane volatilnosti trgov z električno energijo. Hkrati ta ukrep zagotavlja cenovno vzdržnost in zanesljivost oskrbe končnih odjemalcev v Republiki Sloveniji. Predvideva poroštvo za tri podjetja: GEN, Holding Slovenske elektrarne in Geoplin. Slovenija s proizvodnjo iz nuklearke, TEŠ in hidroelektrarn običajno pokriva med 75 in 85 % svojih potreb po električni energiji, ostalo elektriko uvozimo. V Levici ob tem opozarjamo na nevzdržen sistem evropskega trga, po katerem se električno energijo, proizvedeno v Sloveniji, relativno poceni prodaja na tujih trgih električne energije, domači porabniki pa jo nato kupujejo na borzah po izjemno visokih cenah. Visoke cena niso zgolj posledica vojne v Ukrajini − res je, da sama vojna in z njo povezani dogodki vplivajo, če govorimo o plinu, evropski elektroenergetski sistem je skoraj petinsko odvisen od plinskih elektrarn, Gasprom pa je zaprl dobavo plina po Severnem toku 1, kar se močno odraža na energetskem trgu − ampak tudi špekulativnega trgovanja, ki se vsakič znova pojavi v negotovih razmerah. Energetska kriza je svoj pohod začela že pred vojno v Ukrajini. Med takratnimi razlogi za podražitev energentov pa so bili tudi špekulativni nakupi nafte in drugih surovin velikih borznih trgovcev, plin pa je v končni fazi precej povezan s ceno nafte. Ta problem je ob zagotavljanju poroštev in različnih pomoči gospodarstvu ter gospodinjstvom nujno potrebno nasloviti. Posledice takšnega neodgovornega obnašanja čutimo prek še višjih cen za uporabnike, hkrati pa se v določenih delih verige pojavljajo visoki zaslužki. Tudi zato je treba ta trg električne energije in energentov regulirati na ravni Evropske unije s tako imenovano kapico na ceno plina, obdavčenjem nepričakovanih prihodkov oziroma dobička windfall tax, kar pomeni višjo davčno stopnjo na dobiček, ki je posledica nenadnega nepričakovanega dobička določenega podjetja ali panoge kot posledica geopolitičnih motenj, vojne ali naravne katastrofe, in z ločitvijo cene elektrike od cene najdražjega energenta, to je plina. Z vidika zagotavljanja čim nižje cene energije za končne uporabnike pa je pomemben tudi ukrep, ki ga vsebuje pričujoči predlog zakona o poroštvu države za obveznost kreditov, in sicer da za poslovno leto 2022 ter za čas od sklenitve poroštvene pogodbe velja prepoved izplačila dobička, izvedbe nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev ter izplačila nagrad poslovodstvu. V Levici bomo predlog zakona podprli. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo poslanka Andreja Živic. Izvolite. hvala za besedo. energetske družbe pa so finančnim institucijam, ki zanje izvršujejo kliring teh poslov, zavezane sproti zagotavljati zavarovanja za izpolnitev poslov v obliki nakazil likvidnostnih denarnih sredstev na račun klirinških bank. Zaradi izrednega porasta cen energentov so družbe, ki delujejo na veleprodajnih energetskih trgih, za predmetne finančne posle dolžne zagotavljati vedno višje zneske denarnega kritja, ki se zvišuje sorazmerno v porastu cen in njihove volatilnosti. Primerjava dolgoletnega povprečja cene električne energije v preteklosti kaže, da se cena električne energije ob cenovnih konicah trenutno povzpne tudi do dvajsetkratnika dolgoletnega povprečja. Takojšnja zagotovitev omejenega denarnega kritja je predpogoj za samo trgovanje na terminskem trgu ter ohranitev tržne pozicije že sklenjenih terminskih poslov. Ob tem pa različna evropska panožna društva opozarjajo, da lahko pride do situacije, ko energetske družbe teh obveznosti tudi ob aktivaciji svojih finančnih rezerv ne bi mogle izpolnjevati. Zato bo s sprejetjem zakona o poroštvu s poroštvom vstopila država, ki bo slovenskim energetskim družbam omogočila nadaljnje delovanje na organiziranih trgih električne energije in zemeljskega plina. Predlog zakona tako predvideva, da Republika Slovenija družbi Holding Slovenske elektrarne, d. o. o., in družbi Gen Energija, d. o. o., daje poroštvo v višini 80 % vrednosti najetih kreditov za kritje finančnih obveznosti do klirinških bank. Hkrati z namenom zagotavljanja neprekinjene oskrbe z zemeljskim plinom daje družbi Geoplin, d. o. o., poroštvo v višini 80 % vrednosti najetih kreditov za nakup zemeljskega plina na trgih izven EU, torej ne gre za plin iz Ruske federacije. Zaradi zaostrenih geopolitičnih razmer se pričakuje dodatno povečanje težav z nakupom in dobavo zemeljskega plina z obstoječimi dobavitelji, zato bodo dobavitelji zemeljskega plina v Republiki Sloveniji za nemoteno oskrbo z zemeljskim plinom primorani zagotoviti nakup le-tega na drugih trgih izven EU, kar dodatno zvišuje negotovost in finančne obremenitve. V Poslanski skupini Svoboda se ob tem zavedamo, da je glavni izziv nedelujoči energetski trg, ki bo moral biti reguliran. Slovenija je svoje stališča in pričakovanja že jasno izrazila Evropski komisiji, ki mora začeti aktivno naslavljati problematiko borznih cen, ki

Najlepša hvala, predsedujoča, za besedo. Prebivalci Slovenije se bojijo prihajajoče zime. Draži se hrana, dražijo se vse storitve, proizvodi, predvsem pa se dražijo energenti. Obstajajo tudi resne grožnje, da bodo z dobavo določenih energentov lahko nastale velike težave. Kurilna sezona je pred vrati in bojazen ljudi je seveda upravičena. Za prebivalstvo in obstoj našega gospodarstva je nujno, da se čim prej sprejmejo konkretni ukrepi spopada z energetsko krizo. To, kar je bilo do sedaj sprejetega za gospodarstvo, zlasti za energetsko intenzivno gospodarstvo, je premalo. Podobno velja za državljane Republike Slovenije, zlasti tiste, ki so delovno aktivni pa z nekoliko nižjo plačo, kot tudi za večino slovenskih upokojencev, ki od dosedanjih ukrepov vlade pri naslovitvi energetske krize niso prejeli nobene spodbudne pomoči, ki bi jim dala upanje, da bodo lažje preživeli zimo. Upam, da se zavedate, da ljudje resnično v strahu pričakujejo to zimo. Po raziskavi Barometer zdravih domov iz leta 2022 si kar 8 % Slovencev ne more privoščiti ustreznega ogrevanja. Dejstvo je, da je ukrepanje na energetskem področju nujno. Dejstvo je tudi, da ni enostavnih in ni dobrih rešitev v situaciji, v kateri smo danes. Pred sabo imamo poroštveni zakon. Državna poroštva generalno dajemo za tisto, kar je v splošnem javnem interesu. Ni nujno, da pomeni dejansko obveznost države, lahko pa pomeni možno obveznost države, če dolžnik, ki mu je država porok, svojih obveznosti ne izpolni v roku. Ravno zaradi tega sprejetje današnjega zakona ni zanemarljivo in ni nepomembno. Danes govorimo o poroštvenem zakonu za tri energetske družbe: za HSE, Gen energijo z vertikalno povezano družbo Gen-I in Geoplin. Govorimo o 1,6 milijarde evrov državnih poroštev, za družbo HSE v višini najetih kreditov do skupne višine 800 milijonov, za Gen energijo in Geoplin pa za vsakega 400 milijonov evrov, in sicer pri vseh v višini 80 % obveznosti družb. družb. Poroštva se lahko podeljujejo tudi za nakup emisijskih kuponov. Tisto, kar je dalo poseben poudarek temu zakonu, pa je dejstvo, da smo v Državni zbor hitro po prejeti prvi verziji vloženega zakona s strani Vlade prejeli prejeli nov, popravljeni zakon. To je seveda nenavadno. V drugi verziji je bilo dodano, da bodo lahko državno poroštvo prejele tudi hčerinske družbe omenjenih skupin oziroma vertikalno povezana družba Gen-I, ki je znana po dobrih plačah za zaposlene ter predvsem po visokih nagradah za vodstvo. Tu se seveda vprašamo, ali takšna družba sploh potrebuje poroštvo države. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke se zavedamo, da je treba problem visokih cen energentov čim prej nasloviti in Sloveniji zagotoviti ustrezno oskrbo z energenti. Ne moremo pa se v celoti strinjati z vsebino predlaganega zakona,

Najlepša hvala. En lep pozdrav vsem poslankam in poslancem ter vladni ekipi. V Novi Sloveniji bomo predlog poroštvenega zakona podprli, ker menimo, da je nujno treba reagirati, da lahko še vedno vzdržujemo sistem samih dobav in tako dalje. Zagotovo so se vse te tri družbe znašle v hudih težavah zaradi samih pritiskov cen in tudi naše regulacije. Bo pa treba v bodoče res skrbno narediti celovite ukrepe zlasti na področju gospodarstva, o čemer smo v preteklosti prejšnji teden na Komisiji za nadzor javnih financ že govorili. Ta ukrep, ki ga zdaj sprejemamo, je po oceni Nove Slovenije

se je treba zavedati razsežnosti, da na tem področju mi že kar zaostajamo. Torej pomoč gospodarstvu pri električni energiji, omenili smo že pretekli teden in danes tako imenovano kapico na energente, je tisto, kar ta trenutek gospodarstvo nujno potrebuje. Ne potrebuje delnega lockdowna. Če bo delni lockdown, bomo izgubili vso konkurenčno prednost napram sosednjim državam, kar bo pa pomenilo, da bomo mi zapirali podjetja, na drugi strani pa bodo v naši soseščini na tem istem trgu podjetja ostala odprta. Tisti, ki ste bili v preteklosti podjetniki in sedite tukaj v parlamentu, veste, kaj pomeni, da si zaprt tri mesece, medtem ko neko konkurenčno podjetje v Nemčiji, na primer, pa deluje. Res je nujno potrebno, da se pomaga gospodarstvu, gospodarstvu, ne samo energetsko intenzivnim podjetjem, ampak tudi malim obrtnikom, srednjim podjetjem, ki prav tako drago plačujejo to energetsko draginjo. Tukaj res kličemo po tem ukrepu, ki ga imata Španija in Portugalska, samo v Sloveniji je to nemogoče, ampak kličemo po tem ukrepu, da se to naredi. Kar se pa tiče tega zakona, velja podpora. Zagotovo pa pričakujemo, da to ni zadnji poroštveni zakon glede na situacije, ki so na trgu. Dokler tudi s strani Evropske komisije ne bomo prejeli nekega pravega odgovora na reševanje energetske krize in anomalije, ki se dogajajo na trgu

ko so skeptični do poroštev vizavi letnim poročilom, ki jih danes lahko beremo, omenjenih gospodarskih družb. In še ena stvar drži. Omejevanje na trgu je ta trenutek potrebno. Ampak pozor! Na drugi strani pa se spodbuja povpraševanje,

Nikakor pa zaradi omejevanj delovanja trga ne smemo priti v situacijo, da na koncu dobrin bodisi primanjkuje ali pa da se trgovcem ne splača prodajati, kar se je ta trenutek že zgodilo v dveh občinah, če se jaz ne motim, ali pa, pri čemer smo bili lansko leto pri omejevanju cen kurilnega olja, ko so nekateri naftni trgovci rekli, da se jim ne splača več prodajati. Ko se posega na trg, je treba imeti seveda tresočo roko, ampak ta trenutek

Hvala, predsedujoča. Spoštovani predstavniki Vlade, kolegice, kolegi. Pri virih energije, ki se porabljajo v Sloveniji, nismo samozadostni. Kljub temu da v Sloveniji sami proizvedemo velik delež porabljene električne energije, so še vedno potrebne transakcije na mednarodnih organiziranih trgih tako za nakupe kot za prodaje. Zemeljski plin, porabljen v Sloveniji, je prav tako v celoti zakupljen na mednarodnih organiziranih trgih. Za izvajanje vsakega takega posla je tudi v normalnih okoliščinah potrebna predložitev bančnih garancij oziroma vplačila zavarovalnih premij, brez katerega subjekt sploh ne more trgovati. Ker so višine zavarovanj vezane na cene energentov, so se ob izjemnem povišanju cen drastično povišali tudi stroški tovrstnih zavarovanj. Slovenskim elektroenergetskim podjetjem, ki zagotavljajo oskrbo z elektriko in zemeljskim plinom, so se tako izjemno povišali stroški poslovanja, ki bi, če bi jih morali v celoti nositi sami, lahko ogrozili njihovo poslovanje, s tem pa tudi oskrbo potrošnikov in gospodarstva. Poroštveni zakon je torej potreben zaradi zagotovitve dodatne likvidnosti družbam iz elektroenergetskega sektorja, ki na mednarodnih trgih izvaja nakupe in prodajo električne energije, zemeljskega plina in emisijskih kuponov. Ker je višina potrebnih zavarovanj vezana na ceno celotnega posla, je zaradi visokih cen energije izjemno povečan tudi strošek teh zavarovanj. Zato se s predlogom zakona zagotavlja državno poroštvo za elektroenergetske družbe oziroma skupine HSE, Gen energije in Geoplin, ki so ključni igralci pri oskrbi Slovenije z energenti. V zaostrenih okoliščinah, za katere je vojna v Ukrajini le eden od razlogov, bo Republika Slovenija upravičencem z zakonom zagotovila poroštva, s katerim bodo lahko zavarovali izvedbo poslov. 80-odstotno poroštvo bo mogoče do skupne vsote 1 milijarde in 600 milijonov evrov, s čimer bi v malo verjetnem primeru unovčenja obresti obremenili državni proračun za največ 1,28 milijarde evrov. Energetskim podjetjem pa bo to omogočilo nadaljnji dostop do mednarodnih trgov in izvajanje transakcij, s katerim bodo lahko zagotovili zadostne količine elektrike in plina za prihajajočo zimo. Ključni pomisleki Zakonodajno-pravne službe in deležnikov so bili v razpravi pojasnjeni in naslovljeni z amandmaji, zato pričakujem podporo temu predlogu zakona in ga bomo podprli tudi v Poslanski skupini Socialnih demokratov. Hvala. Najlepša hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Prehajamo na razpravo o členih in vloženih amandmajih. V razpravo dajem 1. člen ter amandma poslanske skupine SDS. Sprašujem, če želi kdo razpravljati. Vidim da je interes, zato začenjam s prijavo.

Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz naslova kreditov, najetih za zagotavljanje likvidnosti, ali drugače rečeno, treba je zagotoviti poroštvo Republike Slovenije, da bodo energetske družbe, ki nam dobavljajo energente, lahko zagotavljale te energente, ki se v zadnjem času drastično dražijo. Določeni izredni pogoji se nam tudi dogajajo okrog dobav in prekinitev dobav, na primer s strani Rusije in tako naprej.

d. o. o., ker smo sledili cilju, da se nekako ne favorizira ena od družb, ki prodajajo in posredujejo električno energijo. Dejansko se na nek način preferira ali pa favorizira

energijo, so sedaj poslanci in tukaj je pa treba resnično gledati v korist vsega našega življa, vseh državljanov, ne glede na to, če so ostale prej

tudi naredili, jaz verjamem, da bo danes ta zakon podprt, mi smo svoje mnenje že povedali, je pač jasno, da so energenti na borzah tudi šestkrat dražji, da imamo dejansko tudi na

ki dejansko še vedno uporabljajo kurilno olje, in sicer kurilno olje po ceni 1,35 evra, če tako rečem, da je približna današnja cena, ki je še vedno enormna.

ali pa na kurilno olje, posegli po vsem, kar bodo našli, in začeli to kuriti v pečeh na drva. pečeh na drva. In potem bomo okolju naredili še večjo škodo, kot če bi poskušali nekako ta kuriva obdržati na ljudem dostopnih cenah. Samo še vprašanje za vlado: Ali je smotrno, da se držimo ta moment v krizi, ko se bojimo, ali bo ljudi zeblo ali nam bodo pomrznili, če tako rečem, vseh direktiv in vseh

Najlepša hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Jaz bom začela kar s številkami, ker se mi zdi, da to najbolj plastično prikaže, v kakšni situaciji je trenutno država, sploh kar zadeva cene električne energije. Zdi se mi, da potem to ljudje res lahko slišijo in lahko tudi primerjajo. Številke so tiste po navadi, ki so realne in jih ne moremo obračati, kakor si pač želimo, čeprav politika včasih zna tudi to delati. Pa vendarle, jaz se bom torej osredotočila na številke. Če pogledamo cene MWh elektrike na dan 9. 9. 2022,

Avstrija 362, Nemčija 345, Francija 348, Španija, pozor!, ima 160 evrov na MWh.

to nastopi takrat, ko pogledamo, kakšen je standard v teh državah, v primerjavi s slovenskim standardom, in kakšna je povprečna bruto plača leta 2022 v Sloveniji in v drugih državah Evropske unije oziroma v prej naštetih. V Sloveniji je povprečna

Že tukaj vidimo ogromno razliko, da ne govorim o Avstriji, kjer je povprečna bruto plača 4 tisoč 540 evrov. Ampak cene električne energije pa, glej ga zlomka, najvišje prav v Sloveniji, kljub standardu, ki je precej nižji od vseh ostalih držav. Mi električno energijo proizvajamo v večini sami. Več kot 80 %. Se pravi, smo samooskrbni. Mene resno zanima, od od kod nam v Sloveniji takšne cene, visoke cene električne energije. Najvišje v Evropski uniji! Inflacija, že zadnjič sem povedala, gre v nebo. smo v povprečju nad evroobmočjem, nad državami članicami Evropske unije. Zaradi tega so šle storitve tako navzgor. In to se seveda pozna v tistih osnovnih življenjskih potrebščinah, ki pa najbolj zadenejo vsakega državljana in državljanko. Jaz sem postavila poslansko vprašanje vladi, nisem dobila še odgovora, pred časom sem to zastavila, sicer kako je možno, da večino električne energije proizvedemo sami, imamo pa v Sloveniji mislim da drugo najdražjo megavatno uro med vsemi evropskimi državami. Jaz bi želela, da enkrat že imamo neko redno sejo tega državnega zbora, tako da bi lahko tudi predsednik vlade odgovarjal na določena vprašanja, kajti bojim se, da mediji pač ne vprašajo. Zakaj ne, ne vem. Ampak tudi mi ne moremo vprašati, ker nimamo nobene redne seje, da bi lahko predsednik vlade na to odgovarjal. Mene resno zanima, zakaj imamo najdražjo električno energijo oziroma drugo najdražjo električno energijo med vsemi članicami v Evropski uniji. Sedaj pa če pogledamo zakon o poroštvu, ki je vezan na to, o čemer sem sedaj govorila. Jaz sem zelo pozorno poslušala predvolilna soočanja in gospod Golob, prej je bil predsednik uprave Gen-I, danes je predsednik vlade, je ves čas trdil, da je Gen-I super firma, da odlično posluje na tujih trgih, da imamo najcenejšo električno energijo. Če je to res, me zanima, zakaj je danes poroštvo Gen-I? Prosim, da mi državni sekretar na to odgovori. Jaz osebno menim, da je to verjetno zato, ker se je nekdo zakalkuliral. Kdo? Ne vem. Predsednik uprave Gen-I, predsednik vlade? Tega jaz ne vem, zato želim, da mi državni sekretar na to odgovori. Ali se je nekdo zakalkuliral, dovolj zakupljene elektrike? Jaz ne vem, kaj se je dogajalo. In če ne dobijo poroštva v Gen-I, potem ne morejo zagotoviti elektrike potrošnikom. ta vprašanja, verjemite mi, so zelo na mestu. To ni nekaj, da začnemo glavo dajati v pesek in se skrivati pred ljudmi, ampak ljudje pričakujejo, da jim na to odgovorimo. Predvsem da vlada odgovori. Ker so stiske posameznikov res velike, težke, hude in bodo v zimske času, ko se bo začela ogrevalna sezona, še toliko večje, zato je prav, da na takšne stvari opozorimo. Druga stvar, ki se meni osebno zdi tudi precej sporna, pa nihče ne omenja tega. Želela bi, da mi državni sekretar odgovori, ker verjetno ima to informacijo.

torej predsednik uprave Gen-I? To so zelo pomembne stvari, ker tukaj hodimo po zelo tankem robu, lahko konfliktu interesov. Ampak jaz nisem Komisija za preprečevanje korupcije, to so tam drugi, je pa prav, da se na to opozori, ker se mi zdi, da kakšne stvari gredo kar mimo nas. Če se ne motim, imamo tudi nekaj poslancev v tem sklicu državnega zbora, ki

Gospa podpredsednica, hvala za opozorilo. Jaz sem želela samo povedati, da so neke stvari, ki se jih ne ve, je pa prav, da se jih pove, ker je pomembno, na kakšen način se daje nekomu sredstva. O tem govorim. **PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ**: Spoštovana poslanka, tukaj ste tudi poslanci, ki ste delničarji Nove24 TV, ki se jo je financiralo iz Ministrstva za kulturo v prejšnji vladi, pa ste ravno tako glasovali v prid temu, da je vaša hiša, katere delničarji ste, dobila sredstva s strani Ministrstva za kulturo. Tako da v take vode pa ne bomo zabredli. Kar ste prej vprašali, je bilo na mestu, tukaj imamo predstavnika Vlade, tu ste pa zašli predaleč. Hvala lepa.

To zadnje sem pa izpostavila zato, ker je tudi moj kolega o tem spraševal, verjetno ga niste prej poslušali, očitno, in se mi je zdelo prav, da to še enkrat ponovim. Prvo vprašanje pa vsekakor mislim, da je na mestu in je prav, da državni sekretar to tudi pove. Kje pa bomo govorili, če ne v Državnem zboru? Saj parlament izhaja iz besede parlare, govoriti, da lahko razpravljamo o stvareh, si jih povemo, tudi takrat, ko se morda ne strinjamo. Jaz sem vedno gojila visok nivo, kar se tiče dostojanstvenih razprav, spoštovana gospa predsednica, in vedno sem to, ne zahtevala, ker nisem mogla, ampak sem želela tudi od drugih. Vi to sami veste in veste tudi, da vedno razpravljam tako, da ne govorim o posameznikih. So pa določene stvari, kjer je pa treba reči bobu bob. Tako da jaz prosim za odgovore, da mi jih državni sekretar poda. Zakaj imamo drugo najvišjo električno energijo v celotni Evropski uniji? Kako je z glasovanjem na Vladi glede tega zakona? Ali se je predsednik Vlade izločil iz tega glasovanja? To so vsa legitimna vprašanja. Najlepša hvala. Spoštovana poslanka, dobili boste minuto nazaj, ki sem vam jo nehote oziroma sem morala reagirati, odščipnila. Seveda nivo razprave mora biti spoštljiv, ampak še enkrat, mi smo tukaj, da parlamentiramo med sabo, razpravljamo, lahko se strinjamo ali ne, ampak z izbiro ljudstva pa ne moremo parlamentirati. In če so poslanci tukaj, potem glasujejo o vseh zakonih, ker so poslani s strani ljudstva. O tem se pa ne bomo prevpraševali. Vsi imamo neke predzgodovine, kje smo se nahajali. Po tej logiki o marsičem marsikdo kdaj ne bi smel glasovati. Kar se pa ostalega tiče, pa sprašujem ministra oziroma državnega sekretarja. Spoštovani državni sekretar Tilen Božič, izvolite, beseda je vaša. Hvala za besedo. Najprej bi začel s kurilnim oljem, ko je bilo omenjeno, kaj se dogaja trenutno s ceno. Vlada je prejšnji teden v to posegla na tak način, da je začela regulirati maržo maržo pri kurilnem olju. Žal nismo mogli poseči v stopnjo DDV tudi zaradi tega, ker v skladu z evropskim pravnim redom to ni možno. Kjer je bilo možno, smo posegli. Tukaj govorim predvsem o znižanju DDV za končnega potrošnika, kar se tiče plina, kar se tiče elektrike, daljinskega ogrevanja pa tudi lesne biomase. Dodatno, kar se je še naredilo v prejšnjem tednu zaradi, lahko rečemo temu, posebne lokalne situacije na mediteranskih trgih glede cene goriv, je, da se je ponovno poseglo v

En del, na katerega pa ne moremo vplivati, so zagotovo tečajne razlike. Če pogledamo, kako finančni trgi ocenjujejo, v kakšni kondiciji in kakšno perspektivo ima Evropa,

In to seveda vse vpliva tudi na nas, ker na borzah se cene sklepajo in plačujejo v veliki večini v ameriških dolarjih, vsaj tam, kjer kupujemo mi. Specifika, ki sem jo prej omenil, so mediteranske borze, kjer cena, ko govorimo o dizlu, vztraja na višji ravni.

specifično do tega opredelil. Bi pa vendarle vsaj s strani Ministrstva za finance opozoril na to, da cene, ki so relevantne, potegnili ste seveda vzporednico, kar je po mojem mnenju razumno, do tega, kakšne so plače v Republiki Sloveniji. Ravno iz tega razloga je tudi regulacija, ki je začela veljati s 1. septembrom šla na končnega potrošnika, na fizične osebe in drobno gospodarstvo. V tistem delu je trenutno Slovenija nekaj malega nad 100 evri.

zakona o davku na dodano vrednost, ki sem ga prej omenil, da se je stopnja znižala z 22 na 9,5 odstotka, kar je dodatno vplivalo, da se končne cene pretirano ne dvigujejo . Zagotovo brez sočasne regulacije cen pa ta ukrep, vsaj kar se tiče DDV, ne bi veljal oziroma ne bi bil učinkovit. Kar se tiče amandmaja in kar se tiče poteka seje na ravni vlade, bo odgovoril minister, ki je bil tam tudi prisoten. Dodatno le to, ko je bilo tudi prej izpostavljeno v enem stališču, da čim prej ukrepi. Ukrepi Ukrepi so. So v smislu čim prej, na tedenski bazi se oblikujejo in spravljajo v življenje. Ne gre zgolj za tisto, kar so neposredna sredstva potom Ministrstva za delo ali pa potom Ministrstva za gospodarstvo. Gre tudi za učinke preko regulacije cen ali pa odpovedi določenim dajatvam. V primeru DDV je to približno 130 milijonov evrov v obdobju letošnji september−do prihodnji maj. Tako da je tega kar veliko. Ko vse to vzamemo skupaj − se pravi tudi nekatere druge dajatve pri trošarinah, pa tudi kar se tiče

plačanih sredstvih v smislu nekih transferjev, podpor, subvencij. Na drugi strani pa oportunitetno predvsem preko regulacije cen znižanje stroškov na končnih uporabnikih. Zagotovo pa so še nekateri ukrepi, ki jih bo treba nasloviti. Tu je mišljeno predvsem, tudi sami ste omenili velike energetske porabnike, omenili ste tudi večje gospodarske družbe. Glede tega, kot rečeno, smo šli najprej na prebivalstvo, ker je bilo treba tam najhitreje ukrepati, potem drobno gospodarstvo in tukaj se zgodba nadaljuje, potem pa na velike družbe. Zakaj pri njih šele proti koncu, pa še vedno dovolj hitro po našem mnenju? Ravno zaradi tega, ker imajo te družbe načeloma vsaj do konca letošnjega leta energijo že zakupljeno, imajo dogovorjene cene in dobave, kar se tiče elektrike in plina, in pri njih tveganje oziroma stiska še ni tako velika. Od tega, kako velika bo prihodnje leto in kako bo morala vlada reagirati in katere rešitve bo prinesla sem noter, je pa dosti odvisno tudi od tega, kako se bodo odvrtele rešitve na ravni Evropske komisije. Tam je treba tudi reči, da tako na ravni Ministrstva za finance v okviru Ecofina kot tudi v okviru tega, kar pelje minister za infrastrukturo pa kar pelje predsednik vlade, so dosedanje pobude in razmisleki, ki jih je plasirala oziroma promovirala Republika Slovenija, v veliki meri akceptirani in bo tudi marsikaj od tega v prihodnje udejanjenega. Mi predvsem poleg ostalih ostalih scenarijev, ki jih imamo v pripravi, upamo, da bo to pripomoglo k stabilizaciji cen na trgih električne energije oziroma energentov v splošnem smislu. Hvala.